Kolega Bačić, izvolite.

Kolega Bauk izvolite.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: 1. Prihvaća se Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku; i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo. Glasovalo je 111 zastupnica i zastupnika, 90 je bilo za, 8 je bilo suzdržanih i 13 je bilo protiv pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku, prvo čitanje, P.Z. br. 572, predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: 1. Prihvaća se Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku; i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo.

Glasovalo je 111 zastupnica i zastupnika, 90 je bilo za, 8 je bilo suzdržanih i 13 je bilo protiv pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoje mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Pred nama je: - Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku, prvo čitanje, P.Z. br. 572 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.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 Prije nego što dam riječ poštovanom ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu koji će govoriti u ime predlagatelja za stanku se, ne povrede Poslovnika. Što sam pogriješio. koja je govorila o tome da ne postoji hrvatski jezik nego da postoji jedan srpsko-hrvatska-bosanska-makedonska inačica jezika. Tu deklaraciju je potpisala Sandra Benčić. Ovo je jako važna činjenica, odmah na početku ove rasprave da znamo tko sve s nama sjedi u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. ovo nije povreda Poslovnika. Vi imate tri opomene, ovo je četvrta i sad morate danas napustiti i ne sudjelovati više i morate izići van iz sabornice. Kolega Bauk izvolite. Naime, 2010. godine Vlada RH čiji ste vi bili potpredsjednik zadužila je Radovana Fuchsa da nam dođe objasniti zašto ne treba donijeti Zakon o hrvatskom jeziku, a sada zadužuje Radovana Fuchsa, možda nekog drugog, da nam dođe objasnit zašto treba Zakon o hrvatskom jeziku. ako premijer vidi dvije Hrvatske, možda imaju dva Radovana Fuchsa. Molim vas da utvrdite o kojem se Radovanu Fuchsu danas ovdje radi. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Radovan Fuchs jeste li vi isti onaj Radovan Fuchs koji je bio. Evo potvrđujem identitet. Može. Prelazimo sada na obrazlaganje stanke. Kolega Daus izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre tražimo stanku u ime Kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta međusobno malo još posavjetovali ali zapravo da bi pozdravili što je prihvaćen prijedlog Kluba mladih IDS-a da tijekom javnog savjetovanja, da se u ovaj prijedlog Zakona o hrvatskom unesene i mogućnost uporabe dijalekta u odgojno-obrazovnim ustanovama, vrtićima i školama. Dijalekti su jako važan dio hrvatskog jezika, njihovo ograničavanje korištenja i učenja u takvim ustanovama dovelo bi do gubitka jezičnih bogatstava i raznolikosti koje krase hrvatski jezik, a koje je to bogatstvo jezika kad samo mojoj Istri za glagole pričati ili govoriti možete reći još i ćekulan, predikan, gonan, parlo dien, kušeljan i svi se međusobno kapimo odnosno razumijemo. I zamislite kako bi izgledale nove generacije Istrijana i Primoraca da ne bi znali kega su to žerveove tri nonice stare kritikale ili kokove su miće bile po duškom kućice bele. Ili …/Govornik se ne razumije./… nisu ni nisu ni slutiti mogli ća misli jedan mali ćovik i cilu božju noć proplaće za kozom kako je Balota pisao. Ali da zaključim možda najbolje stihovima zvane Črlje. Hrvatska zemlja ni lepćeg ćula glasi od glasa kih nije iz Istrije dopira, istrijanskega puka srce otpira. To glas je ćakavskeg drageg kanti, glas šperanci žulji i dela. I s tim mislima ujedno se zahvaljujem svima koji su na razne načine uključili se da sačuvamo dijalekte hrvatskog jezika u ovom zakonu jer najveće naše bogatstvo koliko god možda paradoksalno danas zvučalo je zapravo u našoj različitosti. Hvala lijepa. Hoćete li miću stanku ili mogu dalje. …/Upadica: Moremo dalje šjor prežidente./… Hvala vam puno. Pa idemo onda dalje i pozivam sada u ime predlagatelja poštovanog ministra znanosti i obrazovanja, Radovana Fuchsa da predstavi Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, danas počinje rasprava o Prijedlogu Zakona o hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru u kojem je prvi službeni govor na hrvatskom jeziku održao Ivan Kukuljević prije 180 godina. Svaki državni jezik temeljna je sastavnica identiteta naroda pa je tako hrvatski jezik neodjeljiv od hrvatskog identiteta i hrvatske kulture i onoga što nas razlikuje od drugih naroda. Tijekom povijesti hrvatski jezik bio je često zapostavljan, a nakon osamostaljenja Hrvatske, uporaba hrvatskog jezika određena je čl. 12. st. 1. Ustava RH koji propisuje da je u Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. Veliki broj država članica EU uporabu svojih službenih ili državnih jezika definira zasebnim propisom o jeziku ili detaljnije ta pitanja određuje u okviru nekog drugog propisa. Međutim, osim spomenute ustavne odredbe, u hrvatskom zakonodavstvu ne postoji propis koji na jedinstven način određuje ili detaljnije određuje uporabu hrvatskog jezika. Hrvatski jezik materinjski je jezik pripadnika hrvatskog naroda i najvišeg broja stanovnika u Hrvatskoj. Njime se služe i Hrvati u BiH, kao i pripadnici hrvatske nacionalne manjine i jezične zajednice u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Rumunjskoj, Češkoj, Slovačkoj, Italiji te u drugim državama u kojima žive pripadnici hrvatske jezične zajednice. Pojam hrvatski jezik obuhvaća hrvatski standardni jezik koji se tradicionalno zove i hrvatskim književnim jezikom i hrvatskim jezikom i u svim svojim funkcionalnim stilovima obuhvaća jezik cjelokupne književne baštine na hrvatskom jeziku, kao i hrvatska narječje, čakavsko, kajkavsko i štokavsko. Također, obuhvaća i sve narječne idiome te idiome kojima se služi dio Hrvata u inozemstvu, poput bunjevačkih i bokeljskih govora, moliško-hrvatskog, gradišćansko-hrvatskog i karaševsko-hrvatskog jezika. Hrvatski standardni jezik sustav je uređen normom na svim jezičnim razinama, on je autonoman i neovisan o drugim idiomima hrvatskog jezika te svi uče njegova pravila tijekom školovanja. Kao takav, hrvatski standardni jezik omogućuje nesmetano i jasno sporazumijevanje na svim područjima. Jezik je osnovno i nezamjenjivo komunikacijsko sredstvo, on je nematerijalno dobro te najsnažnije obilježava identitet i pripadnost narodu. Stoga je skrb za hrvatski jezik i njegove idiome kao bitne odrednice nematerijalne kulturne baštine i nasljeđa hrvatskog naroda dužnost države i državnih ustanova, što je osobito važno za njegovo očuvanje, njegovanje i budući razvoj. Shvaćajući da je jezik, jeziku potrebna skrb na odgovarajući način i da je potrebno zakonom urediti službenu i javnu uporabu hrvatskog standardnog jezika, Vlada je prihvatila inicijativu Matice hrvatske o donošenju Zakona o hrvatskom jeziku. Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku upućen je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću tijekom mjeseca kolovoza ove godine, a reakcije javnosti bile su različite. Od onih koji su davali potporu do onih koji su nastojanja da se zasebnim propisom na jedinstven način regulira pitanje uporabe i skrbi o hrvatskom jeziku iskoristili za ideološka prepucavanja i koji su, da tako kažem, strašili javnost kaznama za nepridržavanje zakona i možebitno nekakvom jezičnom policijom. Želim u ovoj prigodi naglasiti da se zakonom utvrđuju osnovna pravila u službenoj, o službenoj i javnoj uporabi hrvatskog jezika i osigurava sustavna, stručna skrb o hrvatskom jeziku. Cilj ovog zakona nije kažnjavati, već zaštititi, poučiti i istaknuti dragocjenu vrijednost jezika kao instrumenta kojim se izražava identitet, povijest i kultura. Koristim ovu priliku također, zahvaliti svima koji su sudjelovali u javnom savjetovanju tijekom kojeg je pristiglo 323 komentara i bilo je tu brojnih konstruktivnih komentara, prihvatili smo 39, a djelomično prihvatili 35, koji su itekako doprinijeli jasnoći i unaprjeđenju odredbi ovog propisa. sad se želim konkretnije osvrnuti na sam sadržaj zakona. Zakon o hrvatskom jeziku uređuje, Zakonom o hrvatskom jeziku uređuje se pitanje službene i javne uporabe hrvatskog jezika.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 tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svih javnopravnih tijela u Hrvatskoj. Od službene uporabe hrvatskog jezika izuzimaju se specifične situacije kada je moguće korištenje i lokalnih idioma. Javnom uporabom hrvatskog standardnog jezika smatra se svaka usmena ili pismena jezična obavijest u prostoru namijenjenoj javnosti i široj publici uključujući u onu elektroničkim putem. Uz uporabu hrvatskog standardnog jezika u neslužbenim prigodama, moguće je javna uporaba narječnih idioma hrvatskog jezika, radi poticanja i uvažavanja regionalnih posebnosti. U medijskim sadržajima mogu se uporabiti i hrvatski narječni idiomi, posebno kada za to ima umjetničkih razloga i u sinhronizaciji inojezičnih filmova i kazališnih predstava. Nadalje, zakonom se na svim razinama službene i javne uporabe zaštićuju hrvatski toponimi, kao i dio .../nerazumljivo/...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 Strani se jezik može rabiti prema potrebi. Jedna novina koju donosi ovaj Zakon je uvođenje obaveze tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga javnopravna tijela da osiguraju jezično uređenje normativnih akata, publikacija te izvješća i drugih dokumenata iz svoje nadležnosti na hrvatskom standardnom jeziku. Tijela državne vlasti i državne uprave to će osigurati zapošljavanjem lektora, a druga javnopravna tijela to mogu osigurati i vanjskom lektorskom uslugom. U većini tijela državne vlasti i države, državne uprave te poslove već i sada obavljaju zaposleni lektori. Drugim javnopravnim tijelima ostavljena je mogućnost da mogu zaposliti lektora ili da mogu obavljanje tih poslova osigurati nabavom vanjskih lektorskih usluga što će svakako svako javnopravno tijelo zasebno procijeniti, a ovisno o opsegu takvih poslova u tom javnopravnom tijelu. Rad lektora osigurat će u službenoj uporabi terminološku usklađenost te pismenu i usmenu komunikaciju u skladu sa pravilima hrvatskog standardnog jezika. Odredbe o uporabi hrvatskog jezika u obrazovanju propisuju da se nastava i drugi oblici odgojno obrazovnog rata u odgojno obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj izvode na svim razinama na hrvatskom standardnom jeziku. U dijelu komunikacije mogu se koristiti i neki od ostalih oblika hrvatskog jezika. Nadalje, čl. 12. st. 3. zakona jasno je propisano, čl. 3. osim na hrvatskom jeziku obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina ostvaruje se i prema odredbama posebnog zakona koji uređuje odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a st. 4. nastava i drugi oblici odgojno obrazovnog rada mogu se izvodit na nekom od stranih jezika sukladno propisima. Želim istaknuti da je regulacija službene i javne uporabe hrvatskog jezika kako je predloženom zakonom u pravom sustavu komplementarna i ne ograničava primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH. Pripadnici nacionalnih manjina u skladu sa navedenim propisima imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Program predškolskog odgoja i obrazovanja mogu biti i na jezicima i pismima nacionalnih manjina i dvojezični, a provode se u odgojno obrazovnim skupinama određene nacionalne manjine u predškolskim ustanovama osnovanim za djecu pripadnike nacionalnih manjina. Dvojezični programi su programi koji se realiziraju na hrvatskom jeziku i materinskom jeziku nacionalne manjine u ravnopravnoj zastupljenosti u dio programa programa predškolskog odgoja na jeziku i pismu nacionalne manjine obvezno se izvodi i na hrvatskom jeziku u trajanju od najmanje 10 sati tjedno po odgojno obrazovnoj skupini. Pripadnici nacionalnih manjina svoje ustavno pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju trima osnovnim modelima i posebnim oblicima školovanja, modelom A, nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina, model B dvojezična nastava, model C njegovanje jezika i kulture. Pripadnici nacionalne manjine sami predlažu i odabiru model i program u skladu sa postojećim zakonima i svojim mogućnostima za realizaciju programa. Svi modeli i oblici školovanja u redovnom su odgojno obrazovnom sustavu RH. No vratimo No vratimo se na odredbe Zakona o hrvatskom jeziku. Zakon obvezuje Vladu da promiče učenje hrvatskog jezika u domovini i u svijetu te da vodi posebnu brigu o učenju i očuvanju hrvatskog jezika i kulture među Hrvatima i njihovim i njihovim potomcima koji žive izvan granica Hrvatske. Također, Vlada je obvezna brinuti se o promicanju hrvatskog standardnog jezika u svijetu poticanjem njegovog poučavanja na inozemnim ustanovama, npr. otvaranjem katedri i lektorata za hrvatski jezik na stranim sveučilištima. Još jedna novina ovog zakona propisuje da donošenje nacionalnog plana hrvatske jezične politike. Radi očuvanja društvene uloge i pravnog položaja hrvatskog jezika zakon obvezuje Vladu da u roku od dvije godine od dana stupanja zakona na snagu donese nacionalni plan hrvatske jezične politike. Nacionalni plan sadržavat će uz raščlambu postojećeg stanja i popis prioritetnih ciljeva i mjera koje obuhvaćaju pitanja javne i službene uporabe hrvatskog jezika. Nadalje, Vlada je također obvezna u roku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 Vijeće se sastoji od predsjednika i 14 članova stručnjaka za hrvatski jezik koje imenuje Vlada na prijedlog ministra, ministara nadležnih za obrazovanje znanost i kulturu,

javna sveučilišta u Hrvatskoj Zagreb, Zadar, Rijeka, Osijek, Split, Pula te od strukovnih udruženja Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja i Ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove. Predviđeno je da sjedište vijeća za hrvatski jezik bude u Institutu za hrvatski jezik s obzirom da je institut znanstvena ustanova za istraživanje hrvatskog jezika čiji je osnivač RH, a prava i prava i dužnosti u ime Vlade obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Institut je zamišljen kao administrativno sjedište vijeća i on neće nadzirati rad vijeće već će pružati administrativnu, tehničku, stručnu i pravnu potporu radu vijeća kako bi ono moglo ispunjavati zadaće iz svog djelokruga. Hrvatski jezik doživio je svojevrsno priznanje ulaskom Hrvatske u EU kada je postao jedan od 24 službena jezika EU. To znači da hrvatski državljani imaju pravo na hrvatskom jeziku podnositi peticije Europskom parlamentu i predstavke predstavke Europskom ombudsmanu, obraćati se institucijama i savjetodavnim tijelima EU i na njemu dobivati odgovor. Europski parlament je u svojoj komunikacijskoj strategiji usvojio jezičnu politiku višejezičnosti što znači da su svi jezici EU jednako važni pa se tako većina parlamentarnih dokumenata prevodi na sve službene jezike, a svaki zastupnik u Europskom parlamentu ima pravo izabrati na kojem će jeziku EU govoriti. No, sve to nas ne lišava odgovornosti već potiče na dodatna nastojanja za osiguravanjem sustavne, stručne i dugoročne skrbi o hrvatskom jeziku, posebno imajući na umu da živimo u globaliziranom društvu u kojem promicanje nacionalnog i kulturnog identiteta Hrvatske Hrvatske predstavlja jednu od suvremenih izazova za hrvatski narod u domovini i inozemstvu. U današnjem užurbanom digitalnom dobu, izuzetno je važno zaštititi materinski jezik jer veliki jezici svakodnevno snažno prodiru u našu jezičnu zajednicu. Ponajprije radi potrebe iznalaženja jezičnih rješenja za nove osobito tehničke koncepte. Uz to radikalno se mijenja i komunikacijski obrasci i obrazac pa tako govornici sa što manje napora žele postići što veći komunikacijski učinak. U tom kontekstu očuvanje i promicanje hrvatskog standardnog jezika dobiva jednu novu dimenziju i u nacionalnom je interesu da se hrvatski jezik razvija sustavno i u okvirima struke, što se namjerava postići ovim zakonom i što je bio i povod donošenja zakona. Hrvatski standardni jezik i njegova uporaba trebali bi svakom pojedinačnom članu jezične zajednice biti važni jer je jezik dio identiteta svake osobe te snažan znak pripadnosti zajednici i narodu, a zaštita i promicanje hrvatskog jezika koji je stoljećima pod različitim zastavama i državnim uređenjima očuvao duh i identitet hrvatskog naroda, obilježje su domoljublja, kako prije 180 godina, tako i danas, a tako će zasigurno biti i u budućnosti. Gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici, hvala vam. Hvala i ministru Fuchsu. Idemo na replike. Ima ih 22. Prvi je na redu kolega Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. pročitao tekst zakona i nakon kraćeg razmišljanja zaključio da je za njegovo opisivanje primjereno upotrijebit riječ koja je inače pojam koji se koristi za opisivanje situacije kojoj se pridaje mnogo pažnje, ali koja nakon detaljnijeg ispitivanja otkriva da je od malog ili nikakvog stvarnog značaja. To se na hrvatskom kaže nothing burger. Ne znam kako se kaže na engleskom i ne znam koji izraz vrijedi upotrijebiti. Po mom mišljenju ni za građane, ni za institucije i nakon donošenja i stupanja na snagu ovog zakona, neće se ništa promijeniti. Dakle hrvatski jezik će ostat hrvatski jezik kojim će govorit kako ste rekli Hrvati i bit će materinji jezik pripadnicima hrvatskog naroda, najvećem broju građana RH, a ovo je čisto ovako malo predizborno umiljavanje desnom biračkom tijelu samo me Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. Izvolite odgovor ministre. Zakon mislim da itekako ima smisla zato što je kao što smo i naglasili pitanje u prvom redu standardiziranja hrvatskog jezika i donošenja jedne jedinstvene politike u normiranju i standardu hrvatskog jezika. Dakle, on ne zadire u onaj dio govornog jezika, ne zadire u dio umjetničkog nego upravo regulira ono na koji način bi se trebalo odvijati komunikacija između državnih tijela, konačno i na koji način ćemo i u nastavi hrvatskog jezika koristiti standardni hrvatski jezik. On ja mislim u prvom redu afirmira hrvatski jezik kao takav. Imamo razliku u standardiziranju jezika pa ako hoćete između srpskog i hrvatskog, upravo najveća razlika je upravo u onom standardnom dijelu i u onom dijelu gdje je on standardiziran. U govornom dijelu ta razlika je bitno manja ali u onom standardiziranom srpskom i hrvatskom je ona dijametralno suprotna. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, jezik je živa forma koja se s vremenom mijenja i drago mi je da ste u vašem izlaganju spomenuli upravo ovo ubrzano digitalno doba u kojem živimo i sve veće korištenje posebice od mlađih generacija novih digitalnih platformi, a tako i s time i skraćivanje i promjena hrvatskoga jezika. Zanima me upravo ovim zakonom koliko ćemo uspit zaštitit hrvatski jezik tj. koliko ćemo uspit jezikoslovcima, posebice ovim mlađoj znanstvenoj generaciji dati mogućnosti da nastave i jačaju istraživanja, razvoj ali i brigu i očuvanje samog hrvatskog jezika, posebice od nasrtaja novih digitalnih platformi i promjene koje dolaze s time. Zahvaljujem. **Jandroković, Upravo je to jedna od namjera donošenja ovog zakona. Ja mislim da sam spomenuo da imamo cijeli niz problema u segmentu tehničkih prevođenja, novih, novih pojmova riječi kad govorimo o digitaliziranim područjima platformama elektroničkom komuniciranju. Upravo vijeće za hrvatski jezik bi trebalo biti to koje će preporučiti na koji način će se skrbiti u tom segmentu, a između ostaloga to je i razlog što u vijeću sjede i predstavnici prevoditelja, ne samo naših ovdje udruge iz Hrvatske nego i naših prevoditelja iz EU i Europskog parlamenta

Klub Mosta svakako će podržati Zakon o hrvatskom jeziku, ali će javno razotkriti i osuditi licemjerje onih koji ga u ovom trenutku donose jer to što ministar Fuchs koji nas je u prethodnom mandatu branio od Zakona o jeziku sada trči da ga predstavlja samo dosljedna oportunistička kontradiktornost HDZ-ove politike. I nije ništa čudnije nego što nou wey legasi honeymoon proširitelj hrvatskog leksika Andrej Plenković ili što će nam obljetnica Marulićeve Judite ministrica Obuljen Koržinek najednom stoje u prvom redu zaštite kako ste rekli dragocjene vrijednosti jezika. A vama ministre nakon što ste upravo pokušali uvesti financijsku penalizaciju onih koji bi nas ta j jezik trebali poučavati,

Za sve donošenje određenih zakona, propisa i inih stvari postoje određene i politički trenuci i preduvjeti i tome slično, prema tome razlog zašto inicijativa prije 15 godina nije bila realizirana leži u nečem drugom, a ne u volji da li je netko htio ili ne osobno predložiti i donijeti neki zakon. ovoj vašoj diskusiji mislim da nemam šta dodat osim da je u poznatom vašem stilu, prema tome nastavite i dalje. Čl. 238., možda ću se zapravo i složiti s ministrom Fuchsom okolnosti jesu bitno drugačije, imamo višegodišnju vladavinu Andreja Plenkovića i nikad prije jezična baština hrvatskog jezika nije do te mjere bila narušena anglizmima kao što je to slučaj danas, pa tako doista slažem se s vama, upravo zbog Andreja Plenkovića Zakonom o jeziku treba hrvatski jezik sada posebno štititi. Kolegice Selak Raspudić ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika pa dobivate opomenu. Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, poštovani predsjedniče Sabora. simbolika je bitna i bila je bitna kad smo ulazili u EU znamo kolko je bilo tada emocija kada je hrvatski jezik postao 24. službeni jezik EU, kada smo predsjedali na hrvatskom jeziku i vodili EU u Bruxellesu i upravo je jezik temelj iskaza i zajednice i kulture i nacije. To je iskaz modernog suverenizma i ovaj zakon koji spaja zakon koji ne dijeli društvo koje imaju već 16 država članica i gdje upravo jedan od razloga je standardizacija, ali uvažavajući i manjine i narječja. Moje pitanje vama je već ste sami rekli da bazično EU postaje jedan od najvećih nakladnika hrvatskog jezika, ako možete pojasniti što ste time mislili i kolika je volumen te standardne komunikacije koji mi imamo sa Bruxellesom upravo uvažavajući da smo zadnja država članica i da je 24. službeni …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… jezik u Evo g. zastupniče čini mi se da je EU odnosno Europska komisija i Parlament najveći nakladnik na hrvatskom jeziku jel negdje oko 2000 stranica teksta gotovo dnevno izlazi iz tiskare EU i Europske komisije. Tu se pojavljuje cijeli niz problema provođenja tih dokumenata na hrvatski jezik pa je zbog toga i predloženo da u vijeće za hrvatski jezik uđu i predstavnici upravo onih koji prevode u Bruxellesu ove sve skupa dokumente. Kako su oni zaposlenici Europske komisije predlagatelj predstavnika će biti u tom slučaju Ministarstvo vanjskih poslova, ali ovo je jedan izrazito važan segment koji nam u daljnjem funkcioniranju i razvoju hrvatskog jezika itekako treba. **Jandroković, Gordan Hvala. Ovaj zakon je jedan od najtotalitarnijih zakona koji smo dobili u ovom Saboru, on je prije svega suprotan Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima koje izrijekom navodi jezičnu diskriminaciju kao nedopustivu. Ovaj zakon će kriminalizirati narječja, iako se deklarativno spominje bogatstvo hrvatskog jezika, ovdje se uistinu paradoksalno upravo kriminaliziraju narječja na koja ste danas pozvali kao bogatstvo književnog djela Katarine Katarine Zrinske koja je pisala na čakavskom, kajkavskom i štokavskom narječju. Ovim zakonom će se omogućiti da se nastavnike zlostavlja jer ne mogu reći niti ča niti kaj, represija nad govornicima vjerovatno ima za cilj šizoglosiju znači koncentraciju na formu umjesto na sadržaj, a sam ministar je u svojem govoru naglasno više puta zapravo prekršio standard sadržava, sadržava …/Upadica predsjednik: Hvala

odvijati i na nekom od idioma pri čemu je jedino regulirano da se nastava hrvatskog jezika mora izvoditi na hrvatskom standardnom jeziku. Dakle, kad govorimo o nekim drugim predmetima mogu se koristiti i neki od narječja.

Hvala g. predsjedniče, uvaženi g. ministre. Konačno, Hrvatska i hrvatski narod će imati Zakon o hrvatskom jeziku, nakon 180 godina, nakon što je naš časni i prečasnik Ivan Kukuljević Sakcinski 2. svibnja 1843. kazao, višnja slast i slava je moći govoriti svojim materinjski prirođeni jezikom. Isto tako ću dodati da je hrvatski jezik ustavna kategorija i da upravo ovaj Zakon služi kako bi tu ustavnu kategoriju pojasnio, razradio i sustavno uklonio nedoumice koje stvaraju manipulatori, kao maloprije kolegica koja je potpuno izokrenula namjeru ovog kvalitetnog, uključivog i jednostavnog, potrebnog zakona. Molim, objasnite još jedan put koje su prednosti donošenja Zakona o hrvatskom jeziku. **Jandroković, Hvala lijepa. Dakle ja mislim da je to u prvom redu sustavna skrb o zaštiti i razvoju hrvatskog jezika u svim njegovim segmentima, a jedan od ključnih elemenata je naravno, briga o standardnom hrvatskom jeziku, rekao sam da je standardni hrvatski jezik nešto na čemu bi se trebalo odvijati sva službena i javna i pismena komunikacija između tijela državne i lokalne uprave i nešto što i u našim školama moramo poučiti svu djecu kako bismo jednog dana u određenim okolnostima mogli na tom jeziku komunicirati. To je taj jedan segment. Drugi je da ostavlja svu slobodu privatnog komuniciranja, umjetničkog stvaranja na onom hrvatskom jeziku kojeg netko koristi kod kuće ili neki pisac ili neki umjetnik će koristiti u nekakvim predstavama ili romanima. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani ministre. Prema čl. 6 ovog Zakona kazuje se da se ovaj Zakon ne odnosi na jezik koji se koristi u vjerskim obredima, za slobodu književno-umjetničkog izražavanja, itd., a što je sa medicinom? Dakle mi liječnici obično u otpusnim pismima, na nalazima, itd., pišemo dijagnoze na latinskom. Vrlo je malo onih kolega koji pišu hrvatski, znači mi pišemo hipertenzija, arterialis, diabetes mellitus, itd. Također je bilo nekih pokušaja da neki naši kolega čak izmijene i hrvatske riječi, pa imate umjesto riječi šok, krvotočni urušaj, što baš i nije zaživjelo. E sad, znači mi ćemo vjerojatno i dalje nastaviti na latinskom jeziku, osim ako vi to ovim jezikom sugerirate da bude sve na hrvatskom. Kakav je stav, evo, predlagatelja? Hvala. **Jandroković, Mislim da ovaj Zakon ne priječi donošenje ili pisanje dijagnoza na hrvatskom jeziku koje, koliko mi je poznato, poprilično malo se pišu od onog izvornog oblika pisanja dijagnoza, koriste se neki iskrivljeni latinizmi i mislim da to jednako tako, nije baš u najboljem svijetlu, duhu i onome što želimo postići, ali svakako da je i jedan od zadaća, pisanje rječnika kako tehničkih, medicinskih, kemijskih, fizikalnih pojmova, što se u kontinuitetu i izdaje. Čini mi se da jedan dio takovih rječnika, stručnih rječnika izdaje i sam Institut za hrvatski jezik, ali i neki drugi nakladnici. Dakle ne ograničava se pisanje dijagnoza na latinskom jeziku, vjerojatno možemo to još dodatno promotriti za drugo čitanje, pa ćemo probati vidjeti do kraja da li … .../Upadica: Hvala./... je dovoljno prostora ostalo za tako nešto. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani ministre. Jedna od kritika tijekom javne rasprave, odnosno javnog savjetovanja, ali općenito i u javnom prostoru je da zakon ne propisuje sankcije, odnosno da nema kaznenih niti prekršajnih odredbi, poput primjerice, jezičnih zakona koje ima Slovenija ili, recimo, jezičnog zakona koje ima Francuska. Ono što ja smatram je to da svrha ovog Zakona nije niti sankcioniranje niti kažnjavanje niti uvođenje bilo kakve tzv. jezične politike nego je svrha ovog Zakona, prije svega, skrb o hrvatskom jeziku u svim njegovim segmentima i svakako, osiguravanje dakle sustavnog razvoja i sustavne stručne skrbi o hrvatskom jeziku. Jednako tako, ovaj Zakon predstavlja dakle po prvi put jedan, dobiva nužni dakle institucionalni okvir za daljnji razvoj hrvatskog jezika i budućnosti, ali i osnovu za razvoj jezične politike pa vas molim vaš komentar o tome zašto je važno promišljati jezičnu politiku i slažete li se s time? Uvažena zastupnice, da, treba razvijati jezik, jezik je isto tako nešto što se dinamično razvija i kroz vrijeme i kroz prostor. Imamo strahovito puno utjecaja stranih jezika u hrvatskom jeziku, pogotovo kad govorimo o novim generacijama, maloj djeci, ako hoćete, imamo i pojavu sve većih potreba za logopedima, u konačnici zato što djeca već od 2 godine gledaju i slušaju preko raznoraznih tehničkih naprava od mobitela na dalje, nekakve klipiće i slično, gdje u vrijeme kada bi trebala usvajati, mi jezik pokupe jezike nekih drugih, od engleskog do, do ruskog i slično i zbog toga mislim da je itekako važno skrbiti o jeziku, ali i na način da buduće generacije govore … .../Upadica: **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Posebnom dopunom Vlade bilo je predviđena ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek da bude danas ovdje, međutim, nje nema. Nema ni predstavnika ministarstva pa nema objašnjenja. Možda je zauzeta problemima sa isplatom bez natječaja EU sredstava Geodetskom fakultetu, nećemo to sada saznati, njoj sam imala jednu repliku, nema je, mislim da se trebala ispričati i objasniti zbog čega je nema. A vas uvaženi ministre bih zapitala, vi ste pretpostavljam napravili projekcije za potrebe koja je potreba broja lektora predviđenih ovih zakonom. Zanima me koji je to broj po vašoj procjeni i vašim projekcijama i zanima me naravno gdje ćete tu četu i vojsku lektora nabaviti. Zahvaljujem. Prije nego što dam riječ ministru Fuchsu samo da vas izvijestim da će doći i ministrica kulture i medija. Samo su se podijelili ministri prvo će biti ministar Fuchs, pa onda ministrica Obuljen-Koržinek. Izvolite odgovor. Dakle, rektori će se naravno zapošljavati u onim institucijama u prvom redu tijelima državne uprave na osnovu javnih natječaja. A molim? Koliko? Pa u ovom času zaista ne znam koliko ih radi na stalno, a koliko ih radi na određeno vrijeme. Ali rekao sam da većina ministarstava i većina institucija ima već sada lektore. Prema tome, ono gdje mi vidimo najveći problem zapošljavanja lektora to je upravo na razini lokalne i regionalne samouprave i zbog toga smo upravo i ostavili ovu mogućnost da se ne naređuje zapošljavanje ovim zakonom, ne naređuje, nego ne zahtijeva zapošljavanje rektora, nego da oni mogu i na neki način usluge ugovorno priskrbiti izvan same kuće. Davor Ivo (HDZ)** Hvala predsjedniče, poštovani ministre. Evo imate dosta iskustva i u međunarodnim odnosima i ja ne vidim da ovaj prijedlog je puno drugačiji od onoga što mnoge druge države imaju pogotovo u Europi. Na primjer evo Španjolska ima čak i kao referentnu točku Kraljevsku akademiju za jezik i onda se zemlje Latinske Amerike sa svojim akademijama sa njom koordiniraju i tu se čuva standard jezika i dozvoljavaju naravno dijalekti. Ne vidim zašto bi to bio neki problem kada je u pitanju hrvatski jezik, možda da smirim evolucionarnu svijest kolegice. Sada je otišla ali i moj Argentinac Ernesto Che Guevara je prihvaćao takav sustav, nije imao nikakav problem da referentna točka bude u Kraljevskoj akademiji u Madridu i da se argentinska akademija s njim koordinira. Tako da evo ne vidim zašto bi ovo trebao biti problem ali čekam vašu reakciju.

kao konstitutivni, bilo kao konstitutivni narod ili nacionalna manjina ili samo kao potomci prve, druge ili treće generacije iseljenika iz hrvatskih prostora, nego i u zemljama gdje nemamo eventualno tako brojne pripadnike hrvatskog naroda. Zašto ne bi itekako Hrvatska imala interes i skrbila o tome da se o hrvatskom jeziku čuje i u zemljama izvan isključivog interesnog područja. Konačno i u Japanu pjevaju Zrinskog na hrvatskom. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani ministre ja ću se referirati na odredbu članka 9. koji kaže da se kad nastupa se u međunarodnom okružju se u pravilu koristi hrvatskim standardnim jezikom, pa bi bilo dobro da i iznad kažete ne upotreba hrvatskog jezika, nego upotreba hrvatskog standardnog jezika da bi vam bilo dosljedno jedno s drugim. Ali moje pitanje ide u jednom drugom smjeru. Nakon donošenja ovog zakona koji je Zakon o hrvatskom jeziku, iako u principu govorimo o hrvatskom standardnom jeziku meni nije jasno da li je o hrvatskom jeziku hrvatskom standardnom jeziku da li nakon donošenja ovog zakona kojim će jezikom se smjeti i trebati govoriti u Hrvatskom saboru hrvatskim jezikom ili hrvatskim standardnim jezikom. Hvala lijepo.

i neke od njegovih drugih inačica. Da, u načelu hrvatskim standardnim jezikom, ali upravo zbog toga što nema penalizacije i nekakvih kazni mislim da bi bilo isto tako bespredmetno reći da moraju jedino i isključivo iako pogriješe neku riječ vjerojatno sam ju i ja možda sada pogriješio za to u nekom obliku odgovarati. Ali ako je to jedan od bitnih elemenata zapisat ćemo, konačno ovo je prvo čitanje. Kolega Kirin, izvolite. identiteta i pripadnosti hrvatskom narodu. U članku 19. Zakona ovim se člankom propisuje uporaba hrvatskog jezika u obrazovanju, te iznimke koje se odnose na obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina kao i iznimke u vezi sa izvođenjem nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada na nekim od stranih jezika. Molim vas kako je i u kojoj mjeri riješen kadrovski problem stručnog nastavnog kadra za Romsku nacionalnu manjinu? Uvaženi zastupniče, nacionalne manjine same određuju potrebu i način. Ono što zakon propisuje kad se govori o nacionalnim manjinama, odnosno obrazovanju je samo onaj dio predmeta koji se odnosi na hrvatski jezik gdje se hrvatski jezik mora izvoditi naravno na hrvatskom jeziku. Moj ostali dio predmeta izvode nastavnici u školama nacionalnih manjina, a da li su pokriveni u potpunosti sa nastavnicima koji govore jezik nacionalne manjine to je drugo pitanje i naravno da u slučaju kad govorimo o romskoj nacionalnoj manjini vjerojatno nemamo toliki broj učitelja i profesora nekih od predmeta pa o tome bi trebalo naravno u dogovoru i sa samom romskom nacionalnom manjinom poraditi. izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Gospodine Fuchs osmu godinu ove Vlade vi ste se sjetili donositi Zakon o hrvatskom jeziku kojeg se uobičajeno nećete držati. Ovaj zakon je na dnevnom redu dva dana prije obilježavanja žrtve Vukovara kako bi Plenkovićeva Vlada hrvatskoj javnosti odglumila tobožnju zaštitu hrvatskih vrijednosti. Da podsjetim o kakvoj je Vladi i o kakvoj zaštiti hrvatskih vrijednosti riječ. Ministarstvo obrazovanja je nagradilo učiteljicu Snežanu Šević koja je napisala knjigu u kojoj kaže da je 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu izvršilo samoubojstvo, a da su hrvatski vojnici klali srpsku djecu i nizali dječje prste u lančiće. Dakle, politiku vaše Vlade osjećaju hrvatski učitelji, nastavnici i profesori na svojem mizernom standardu, a što se tiče hrvatskih nacionalnih vrijednosti vaša Vlada ne da ih ne štiti već briše pod s tim vrijednostima u svakom pogledu i u svim segmentima. Jeste li svjesni da se hrvatski građani više ne daju varati i da više ne žele pljeskati primitivnim nekakvim vašim prijevarama. …/Upadica predsjednik: Hvala vam Mislim da je diskusija kompletno promašena i ne znam gdje ste našli elemente i argumente da ova Vlada ne štiti hrvatske interese. zakon danas na raspravi nema nikakve veze u konačnici sa obilježavanjem Dana sjećanja u Vukovaru. Što se tiče toga to je definitivno vrijeme i trenutak pijeteta kada bi svi kojima, koji žive u Hrvatskoj trebali naravno pognuti glavu i odati počast žrtvama Vukovara, ali ne samo Vukovara nego Škabrnje i svih onih koji su pali za Domovinu Hrvatsku. priče i uvlačenje elemenata nekih koji su se dešavali i vjerojatno će se dešavati treba staviti u potpuno drugačiji kontekst kad već spominjete nastavnicu koja je dobila nagradu prije dvije godine. Da, to je godišnja nagrada u kojoj sudjeluje 3000 ili 2000 kandidata od kojih onda 500 dobiva samo za taj jedan godišnji period.

Hvala vam. Poštovani ministre Fuchs, poštovana ministrice Obuljen-Koržinek. Hrvatski jezik je simbol hrvatske državnosti i opstojnosti, lijepi i drevan jezik Hrvata koji je povijesno gledajući preživio sva svojatanja, a preživio je zahvaljujući hrvatskim velikanima koji su se odvažno koji su se odvažno i hrabro borili za njega. Stoga mogu sa velikim ponosom kazati da je Zakon o hrvatskom jeziku svakako jasni izraz politike modernoga suverenizma koju provodi ova Vlada čuvajući hrvatske vrijednosti, hrvatski nacionalni identitet. A kao najveću vrijednost ovoga zakona vidim to što on daje potrebnu težinu

Idemo odgovor na repliku, izvolite. **Fuchs, Radovan (HDZ)** Ne mogu ništa dodati nego reći da ste potpuno u pravu i da se slažem da je ovo povijesni trenutak i definitivno nešto što

mnoge zemlje imaju zakone o jezicima, pa ne vidim u čemu je problem da ga ima i Republika Hrvatska. Koliko sam mogao pročitati temelj Zakona o hrvatskom jeziku zlatna formula kaj, šta, što koja je 2019. proglašena kulturnim dobrom Republike Hrvatske i stavljena na nacionalnu listu zaštićene nematerijalne baštine, a koju već 33 godine se održava na Selcu. Promiče je akademik, pjesnik, liječnik, diplomat Drago Štambuk. I hrvatski jezik bi trebao biti ili nam je štit od globalnog anglo-američkog digitalnog nasrtaja a isto tako i od susjednih imperijalističkih političkih pretenzija da se kroz tzv. zajednički jezik ostvare njihovi ciljevi. Ono što vas želim pitati je hoće li uvođenjem još jednog sata hrvatskog jezika … …/Upadica predsjednik: Hvala kolega

povećanja broja sati hrvatskog jezika i to je uvedeno u eksperimentalni model cjelodnevne škole upravo zbog toga kako bi se djeci u osnovnim školama broj sati povećao u svrhu boljeg poznavanja i usvajanja usvajanja jezika i hrvatske književnosti. Ja sam uvjeren da će nakon četiri godine ta satnica ući u sve škole u Republici Hrvatskoj, jer definitivno po svim pokazateljima imamo određeni manjak sati upravo u hrvatskom jeziku i u matematici i to je bila ideja i nastojanje da se u tom segmentu osnovnoškolski program promijeni. **Raspudić, Nino (MOST)** Kao što ste već čuli Klub zastupnika Mosta će podržati Zakon o hrvatskom jeziku. Važno je imati dobar i kvalitetan zakon. Ima ga i većina zemalja članica EU na koju se toliko volite pozivati, ali primijetit ću samo kao komentar, godinama već su dolazile inicijative od glavnog inicijatora ovoga svega, Matice hrvatske prema vama da se donese zakon o jeziku i apsolutno nije bilo nikakvog sluha. Kad vidi sad odjednom, valjda se javila potreba da se malo zahrvatuje, mi to pozdravljamo u superizbornoj godini, zakon se donosi. I to je dobro. Čak, žao mi je što češće nisu izbori jer u predizborne svrhe vi ste spremni čak i na to da učinite nešto u hrvatskom interesu. Tako da evo, izražavam samo zadovoljstvo u tom pogledu. **Jandroković, Drago mi je g. zastupniče Raspudiću da ćete podržati ovaj Zakon, mislim da je, kao što sam i rekao, svima bi trebalo biti u interesu da se zakon podrži. Da li je izborna godina, nije izborna godina, mislim da to u ovom slučaju nije bitna intencija nije bila donošenje zakona zbog izborne godine, ali ako mislite da jest, onda je naravno i Mostu u interesu da na vjetru tih predizbornih kampanja podrži zakon pa da i on, da i vi kapitalizirate jednako tako. izvolite. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala lijepa g. predsjedniče. A, g. ministre, evo, ja želim doista izraziti svoje veselje i radost da se ovaj Zakon konačno donosi i pogotovo zato što u ovom Zakonu također, se naglašava što, što će ovo značiti i za Hrvate izvan RH, pogotovo kad je, što se tiče očuvanju hrvatskog jezika u hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država i naravno i diljem, diljem svijeta gdje se nalaze naši Hrvati, a

i djeluje u tom smislu, organizira nastavu hrvatskog jezika u cijelom nizu zemalja i gradova, kako Europe, tako i u nekim prekomorskim zemljama. Naravno da ima intenzivnu suradnju i poticanje i pomoć pri učenju hrvatskog jezika i za Hrvate u BiH, ali i u Srbiji. Ono što je kvaliteta i što je dobro da je u ovom Zakonu upravo naglašena skrb za jezik i jezičnu potporu i politiku prema Hrvatima izvan RH je bitno da neće sada više od administracije do administracije ta potpora

kao resor i pozdravljam donošenje ovog Zakona. Svaki jezik je, ustvari jezik svakog naroda je jedan od glavnih obilježja tog naroda i stoga smatram da, kao što je govor Sakcinskog bio vrlo značajan i danas je povijestan i važan za nas kao narod, tako mislim da će za jedno 100 godina ovaj korak donošenja zakona imati jedan povijesni značaj i važnost kojeg danas nismo ni svjesni. To je bitno prije svega stoga što danas, a i u budućnosti ćemo sve više koristiti i strane riječi. Činimo to čak, mlađe generacije i nesvjesno i ovdje u HS-u budući puno puta integriramo europske direktive, puno puta se i nesvjesno pokušavaju koristiti i strane riječi ne nalazeći bolju riječ u hrvatskom jeziku, da bi se prenijelo ono što se treba prenijeti. Mislim da je … .../Upadica: Hvala vam./... stoga vrlo važno donošenje ovog Zakona. **Jandroković, Hvala. Upravo tako što ste rekli. Izloženi smo pritisku velikih jezika, pogotovo onih koji su u području elektroničkom u prvom redu, ali i u nekim tehničkim, tehničkim granama i vrlo često zbog razvoja upravo ovog segmenta ili dijela, da tako kažem, znanosti, pojavljuju se i neki pojmovi za koje u Hrvatskoj nemamo adekvatni prevod. To će biti jedna od zadaća, naravno, nekoga tko će danas-sutra promišljati, ali ne zato da bi nametnuo i sankcioniraju neupotrebu ovakvog hrvatskog prevoda, nego jednostavno da naznači koji bi bio adekvatni prevod sa neke tuđice, neke riječi koje u Hrvatskoj u takvom trenutku u datim okolnostima, recimo, nemamo.

Poštovani ministre, vi ste upoznati sa činjenicom da nažalost naši maturanti bolje poznaju engleski jezik nego hrvatski jezik i da postižu bolje rezultate iz mature na, iz engleskog jezika nego iz hrvatskog jezika i zato mi je zbunjujuća činjenica da ste u čl. 12 ovog Zakona st. 2 napisali da se u slučajima kad je polaznicima razumljiva komunikacija na dijalektu, odgojno-obrazovni djelatnici i polaznici mogu u dijelu komunikacije koristiti nekim od oblika hrvatskog jezika. Mislim da bi tu trebalo specificirati koji su to dijelovi tog programa, na kojim predmetima se to može raditi, a na kojim predmetima se to ne može raditi da se ne bi kasnije desilo, .../Govornik se ne razumije./... razlike, da sad klinci ne prevode još sa engleskoga na dijalekt pa nakon toga na hrvatski. **Jandroković, Mislim, uvaženi zastupniče, mislim da bi u definiranje dijalekata po pitanju njihove upotrebe za pojedine predmete ne bi bilo svrsishodno. Konačno, dijalekti se upotrebljavaju negdje gdje je to tradicionalno uvriježeno poput, da ne navodim sad koga i gdje, ali u nekim školama, poglavito manjim školama, profesori koriste određene dijalekte, da bi jednostavnije pojasnili, pojasnili neke pojmove djeci. Ali zbog toga vam služi hrvatski standardni jezik u školi Kolega Pavić, molim vas./... Ne, netočno. Piše u zakonu da se hrvatski jezik mora izvoditi na hrvatskom standardnom jeziku, ali sad hoćete da se definira u Zakonu, pretpostavljam da idete u tom smislu, da li može biologija, kemija ili fizika na nekakvom, nekom od idioma ili razgovaramo o engleskom jeziku, ali možemo to Ovim smo došli do kraja replika pa sada prelazimo na izvješća odbora. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Kolegice Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi ministre, uvažena ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je o Prijedlogu Zakona o hrvatskom jeziku raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela na svojoj sjednici održanoj 9. studenoga ove godine i tijekom rasprave istaknuto je da je hrvatski jezik u svojoj ukupnosti i cjelovitosti temeljna sastavnica hrvatskog identiteta i hrvatske kulture, a su .../nerazumljivo/... temeljni su dijelovi europskog identiteta i europske kulture. Također je istaknuto kako se zakonom uređuje, kao što je već i rečeno, službena i javna uporaba hrvatskog standardnog standardnog jezika i svakako, osigurava se njegova stručna skrb o njegovom razvoju, između ostaloga i u uvjetima globalnih političkih, kulturnih i inih promjena. Zakonom se ne ograničavaju slobode književno-umjetničkog izražavanja niti se njima regulira privatna komunikacija, a ono što je posebno istaknuto je da ovaj Prijedlog zakona ne ograničava primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina niti Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH i nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova predložio HS-u da prihvati Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku. Svakako, sve primjedbe i prijedlozi i mišljenja iznijete u raspravi, uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Ono što imam potrebu naglasiti, da je odbor unatoč očekivanju da ćemo postići konsenzus, zakon prihvatio većinu glasova, pri čemu smo imali 2 glasa protiv, dakle protiv ovog .../nerazumljivo/... zakona glasovale su zastupnice SDP-a i stranke Centar, kolegice Glasovac i Puljak i stoga koristim ovu govornicu pozvati ih da još jednom promisli i da se uključe u konstruktivnu raspravu, a jednako tako sve vas pozivam da o ovom Zakonu promislimo i raspravimo upravo u kontekstu vremena u kojem živimo, u ozračju položaja hrvatskog jezika u kontekstu izazova suvremenog doba koje je, između ostaloga, obilježeno i promjenom komunikacijskih paradigmi koje u današnje vrijeme slijede digitalne trendove. Dakle smatram da je donošenje ovog Zakona posve jedan prirodan i razumljiv politički čin jedne suverene države, što što Hrvatska i jest kako bi svoj jezik što bolje i što djelotvornije i uredila i učvrstila i zaštitila kao jedan od službenih jezika EU. Jezik, podsjetit ću i vjerujem da ćemo se svi ovdje složiti s time, ne pripada niti niti desnoj opciji, jezik prije svega, pripada narodu i pripada hrvatskim građanima i pozivam vas da i u raspravi i u glasanju kad dođe na red, o prijedlogu ovog Zakona postignemo jedan opći konsenzus. Hvala vam lijepa. raspravi, a ne kao predsjednica odbora jer bi to onda značilo da svaki predsjednik odbora koji dolazi može iskazivati osobne stavove, a to nije smisao obraćanja predstavnika odbora. Sada, da li želi još netko od predsjednika odbora? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, poštovani potpredsjednik Sabora, kolega Radin. Izvolite. G. predsjedniče, zastupnice i zastupnici. Naravna je stvar da pripadnik neke nacionalne manjine, kad govori o hrvatskom jeziku pazi na svaku riječ koju će reći, ne iz straha nego iz senzibilnosti jer pripadnici nacionalnih manjina su senzibilni na svoj jezik i senzibilni na .../nerazumljivo/... na prvi službeni jezik jer ima i drugi službenih jezika koji važi, koji vrijedi u Hrvatskoj. Zakon u svom standardiziranom ili koristeći druge termine, neke druge zemlje koriste druge termine za taj pojam jeziku, donose države koje to iz nekog razloga smatraju korisnim. Većina država u EU bez obzira na to što piše drugačije u ovome Zakonu to nema. U Italiji, npr. a navodim tu zemlju iz samo po sebi razumljivih razloga i zbog toga što ju poznajem, o talijanskom jeziku zakona nema, ali o tome se brine već od 1572. g., malo kasnije jer tada je malo ljudi govorilo govorilo oplemenjenim toskanim jezikom, toskanskim jezikom, Accademia della Crusca. Ono što ona kaže, svi poštuju,

ili razni dikcionari koji proizlaze iz Accademie della Crusca i iz ove enciklopedije, pomažu u tom poslu. Ono što piše i što kaže Accademia della Crusca, a drugi ne primjenjuju, nema posljedice, jednostavno, ti ljudi se smatraju ignorantima. Ignoranti, to je cijela priča, a što je naj, najbitnije u svemu tome je da cijeli narod koji zna pisati na talijanskom jeziku ih smatra takvima i imaju manje uspjeha u životu. Od pamtivijeka znači u mnogim zemljama akademije se time bave, ali jezične akademije ne akademije koji imaju koji imaju širi značaj. Ovdje idemo zakonom i nacionalne manjine to naravno prihvaćaju ako se to odvija sukladno Ustavu, a Ustav kaže da je Hrvatska Republika Hrvata i pripadnika nacionalnih manjina. Ja sam čuo sad od nekih zastupnika, da čak i upotrebljavaju te razlike. Kada govore o jezicima nacionalnih manjina ne govore o stranim jezicima, govore o stranim jezicima i jezicima koje upotrebljavaju nacionalne manjine. Iz ovog zakona to nije razvidno. To znači da jezici i analogno ovome zakonu idiomi i narječja nacionalnih manjina na primjer, također kao i jezici pogotovo zbog toga što su navedeni u registru nacionalne, nematerijalne baštine u Hrvatskoj znači su dio kulture Hrvatske, znači da u kurikulumu gospodine ministre navest ćemo i mogućnost da one škole koje to žele i narječja, što se nas stiče istro venetski i za sada istro venetski, ima ih više, istro venetski i istro romanski jezi, istriotski preciznije oni su dio ne samo talijanske nego i hrvatske kulture jer se nalaze u tom popisu. Znači niti jezici nacionalnih manjina nisu strani jezici kada se upotrebljavaju u svrhama koje su navedene u zakonima kao svrhe koje proizlaze i vode do dvojezičnosti niti idiomi ili narječja. Naravno, određene odredbe u ovom zakonu za koji mi kažemo da ako građani Hrvatske smatraju da je on nužan mi ćemo ga isto podržavati. Određene odredbe ili najave nisu do kraja jasne što znači da su one interpretabilne. Ja govorim uvijek sa stanovišta jezika nacionalnih manjina. To izaziva svojevrsnih netko je rekao straha, ja kažem strepnju u nacionalnim manjinama posebno nakon nesretnih izjava nekih članova radne grupe koja je izradila nacrt ovog zakona. I neću sada ići u detalje jer to bi umanjilo nivo onoga što hoću reći. Ali ti članovi koji imaju važne funkcije, iako v.d. funkcije, ali uvažene funkcije polazili su upravo od dvojezičnosti nazivlja u Istri da bi rekli pa kako, šta je to? To je protu ustavno. To ne samo što je protu ustavno, nego to pripada jednom organskom zakonu, jednom organskom zakonu evo ga ovdje Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, pa zato smo mi u razgovoru sa gospodinom ministrom dali prijedlog, nećemo ga nazvati amandman, dali smo prijedlog, amandmani dođu u drugom čitanju eventualno, da u članku 6. stavku 3. se dodaje: „kao ni Zakona o područjima gradova i općina u Republici Hrvatskoj osim Ustavnog zakona i Zakona o jeziku i obrazovanju itd.“ i drugih zakona koji uređuju dostignuta prava na području dvojezičnosti ili bolje rečeno ravnopravne uporabe jezika, jer tako piše u statutima, a u statutima se polazi s ciljem da se razina dvojezičnosti ili ravnopravne uporabe jezika ne smanjuje. Dakle, prije sam govorio o akademijama koje prosuđuju jeziku i kažu tko ga upotrebljava pravilno a tko ne, a mi smo se odlučili na nešto, a ja to ostavljam naravno ministarstvu i Vladi i ovome Saboru. Odlučili smo se ne za odabir ljudi, tu barem jedna osoba će me shvatiti sigurno di ciara fama, jel' da? To znači kojih svi prihvaćaju kao znalci iz jezika, nego a valjda to nam je ušlo u genima delegatski. Znači razne institucije će delegirati određene ljude slično kao Vijeće HRT-a, a tu ću stat. ja bih zadužio jednu instituciju koju svi prihvaćaju kao

čudnih posljedica, ali u to se ne umiješam, ali umiješamo, umiješamo se u druge stvari. Nisu navedeni međunarodni propisi koji su, koji su viši od zakona, a njih ima. Zato što se možda njih podrazumijeva, ali međutim ovdje pište puno stvari koje se podrazumijevaju, a o njima se ne piše. Nisu navedena stečena prava nacionalnih manjina koji su, koji su napisane u tim međunarodnim propisima. Smatramo da se to mora ispraviti, a onda postoji jedna čudna stvar i tu ne bi želio biti arogantan i neću biti arogantan nego ću reći tako. Piše ovim zakonom ne mijenjaju se niti ukidaju prava nacionalnih manjina s s temelja stečena na temelju međunarodnih ugovora, Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina te stečena prava temelju tih zakona, statuta i općina. Ne želim, budući da sam rekao da ovaj da ću birat riječi reći ću su samo slijedeće. Ne može oni ne mogu to ukinuti iz formalnih razloga, ne iz razloga što ovaj zakon nije važan zato što su sve to organski zakoni. Ovaj zakon u dva čitanja to nije to, ne mogu to i ne samo to navedeni su u Ustavu i u Ustavnom zakonu. Što se tiče medija ovdje u Članku 11. piše da mediji na stranom jeziku, a opet bi pravio tu razliku strani mediji i mediji nacionalnih manjina da pišu puno i dobrih stvari, ali jedna stvar mi je čudna da će morat imati sažetak na hrvatskom jeziku. Sada je bi vama skrenuo pažnju na tu stvar, apsolutno znanstveni tekstovi, apsolutno i stručni tekstovi, ali tekstovi koji su namijenjeni tome da budu da se odnose na nacionalne manjine i samo na njih to nemaju, nema razloga da budu, da imaju sažetak. Ma zamislite La Voce del Popolo, izlazi 6 dana tjedno, svaki članak bi trebao imati sažetak na hrvatskom jeziku. radio, radio ovaj Radio Rijeka koji imaju pola sata, 40 minuta, pola sata ja mislim na dan na talijanskom jeziku oni bi trebali imati sažetak na hrvatskom jeziku, a namijenjeni su Talijanima, o oprostite tu piše tako, dobro onda ćete odgovoriti poslije. Ja kažem, a vi, ja govorim o interpretabilnosti znate, a nećete vi iz Vlade poslije interpretirat to, nego će interpretirat Što se tiče prometnih i drugih nazivlja u dvojezičnim općinama oni nisu napisani na hrvatskom i stranom jeziku nego na hrvatskom i na jeziku nacionalnih manjina, ako se oni to poklapaju, poklapaju se ali u Ustavu kaže da je, da se spomenu pripadnici nacionalnih manjina i njihov jezik u ustavnim zakonima. Znači moramo napraviti tu razliku, a prije kad sam govorio o, o zakonu o Zakonu o područjima županija, o Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH ja sam ja sam 2006. godine dao amandman koji vrijedi do dan dana gdje su navedeni u tom zakonu inače su navedeni sva mjesta do najmanjih mjesta u Hrvatskoj, a oni koji su dvojezični su navedeni dvojezično. Zašto? Zato što njihov službeni naziv je dvojezičan, oni se tako zovu Rovinj-Rovigno, Pula-Pola. Naravno da je hrvatski na prvom mjestu jer tako mi to prihvaćamo naravno.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovanog Zlatka Hasanbegovića. A pardon, pardon uvaženi zastupniče ispričavam se nisam pozdravio gore imamo goste pa pozdravljam učenike i učenice Tehničke industrijske škole Ruđera Boškovića u Sinju koji su naši gosti gore.

poduprijeti usvajanje ovog zakona bez obzira na njegov konačni sadržaj. To ćemo učiniti iz načelnih političko nacionalnih razloga budući da podupiremo svaki zakonski prijedlog koji dodatno naglašuje i oživotvoruje hrvatsku državnu, narodnu, kulturnu u ovom slučaju jezičnu samobitnost. Među ostalim ne i presudno u ovom slučaju nasuprotnim trajnim pansrpskim presizanjima, kao i djelovanju i utjecaju hrvatskih neojugoslavenskih i neovukovskih zagovornika tzv. jednog policentričnog zajedničkog jezika koji se preko medija, politike i akademskog utjecaja već gotovo dva 10-ljeća obaraju na svaki pokušaj oblikovanja hrvatske državne i jezične politike utemeljene na konceptu hrvatske jezične samobitnosti. Budući da se, će se danas rasprava odvijati u dva smjera, s jedne strane će se na tzv. ljevici na zakon obarati ispraznicama u navodnom pokušaju državne represije nad jezikom čega nema niti u tragovima, a s druge strane zakon će se braniti nazdravičarskim domoljubnim kič dosjetkama. Dopustite mi kako ne bi zaspali od dosade, a skoro sam zaspao tijekom dosadašnje rasprave, osvrnuti se na zakulisni meritum koji stoji u pozadini nastanka ovog zakonskog prijedloga. Krajnje pojednostavljeno, ali suštinski ovaj zakonski prijedlog je u svrhu pokušaja saniranja trajno načete HDZ-ove nacionalne pozlate dnevno politički motivirana zloporaba časne i opravdane inicijative Matice Hrvatske i njezina predsjednika Mire Gavrana s konačnim učinkom, barem u ovoj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 Točnije, hrvatski jezikoslovni jaganjac želi se prepustit sjeni jezikoslovnog vuka Karadžića. Dakle o čemu je riječ kako bi shvatili o čemu raspravljamo bez prigodničarskog lupetanja o Marku Maruliću i Ivanu Kukuljeviću Sankcinskom. Ovaj zakonski prijedlog treba gledati tek kao jednu ne nužno i posljednju etapu dugogodišnjih jalovih pokušaja oblikovanja suvisle državne jezične politike s obilježjem jezikoslovnog rata poznatog i kao pravopisni rat. i političko pamćenje traje koliko i ono zlatne ribice, pokušat ću krajnje sažeto i pojednostavljeno kronološki podsjetiti na ključne činjenice bez koje se ne može ni razumjeti pozadina nastanka ovog zakonskog prijedloga koji nije, ponavljam, nije u bitnim elementima podudaran s nacrtom Matice Hrvatske, akteri su uvijek isti,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 i starijih slovopisnih rješenja. Dakle ja ću se vratiti ovdje na 2005., g. Đakić, sada ga nema, se sigurno sjeća, on je se pozorno tada bavio jezikoslovnim prijeporima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, ministar Primorac utemeljio je Vijeće za normu hrvatskoga standardnoga jezika u kojem su sjedili najugledniji hrvatski jezikoslovci sa zadaćom oblikovanja državne i jezične politike na čelu s pokojnim akademikom Radoslavom Katičićem. Iste godine objavljen je i Hrvatski školski pravopis, a ministarstvo ga je preporukom odobrilo za uporabu u školama, a 2010. pojavio se i Babić, moguće u hrvatski pravopis usklađen sa zaključcima Vijeća za normu. Naravno u pozadini se odvijao pravopisni rat koji su povele prije opisane neovukovske, medijske, političke i akademske jazbine, kao uvijek u hrvatskom slučaju povezane i s lukrativnim nakladničkim financijskim interesima. Inače 2010. i 2012. u saboru se pojavljuje zakonski prijedlog Zakona o javnoj uporabi hrvatskog jezika koji ima i potporu Vijeća za normu, 2013. i zakonski prijedlog Matice Hrvatske, a koji je Vlada pomajke Jadranke Kosor naravno odbila 2013. i zakonski prijedlog Matice Hrvatske, a nakon toga i Milanovićeva Kukuriku Vlada i to na gotovo na istovjetan način da je Milanovićeva Vlada prepisala dijelove odbijenice Vlade pomajke Kosor. Epilog toga rata nastupio je 2012. kada je novi ministar Jovanović u duhu Khuen-Karoly Hedervaryja u stanci između isušivanja nogometne močvare Dekretom likvidirao Vijeće za normu Hrvatskoga standardnoga jezika, što je akademik Katičić koji je kao i ostali članovi o tome saznao iz novinstva, rezignirao prokomen…,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 anegdota glasi da je Jovanovićevo ministarstvo pisanim putem o raspuštanju obavijestilo tek člana akademika Tomislava Ladana previđajući da je Ladan umro 3.g. ranije. Ministar Jovanović ide i korak dalje i ulogu svoga osobnoga komesara za hrvatski jezik dodjeljuje dotada irelevantnom Željku Joziću postavljenom na čelo Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, naravno riječ je o miljeniku današnje ministrice kulture gospođe Obuljen Koržinek koja je inače osobno bila protiv donošenja ovoga zakona sve dok nije stigla predizborna partijska direktiva s previšnjega mjesta. Dakle, ta dotična osoba upravlja kao nezamjenjivi trans partijski kadar svake vlade institutom kojeg je proglasio, ne znam po kojem mjerilu … krovnom ustanovom za proučavanje hrvatskog jezika, već i citiram „oblikovateljem hrvatske jezične politike“. Kuloarski dvojac Jovanovi-Jozić kolokvijalno se u to doba po jezikoslovnim hodnicima i gradskim kafanama koje su posjećivali i jezikoslovci i označavaju suvremenom inačicom dvojca Vuk Karadžić-Đura Daničić. Misija instituta u tom kukuriku vremenu bila je dovršiti pravopisni rat likvidacijom nepoćudnih pravopisa, sastavljanja novog institutskog pravopisa navodno besplatnog kojeg je ministar Jovanović … dekretirao kao obvezatni. Podsjećam to je onaj poznat u javnosti kao Jovanović-Jozićev pravopis koji se u ljeto 2016. usred predizborne kampanje bez naknade institutu besplatno dijelio uz jedne dnevne novine koje izlaze u Nakladi nakladnika kojeg je predsjednik Republike krstio kao Handžar medija pa smo svjedočili paradoksu da jedan poslovično siromašni hrvatski javni institut pridonosi poslovnoj dobiti jednog privatnog dobrostojećeg nakladnika. Naravno obrnuti slučaj je nepoznat, što je jedno od obilježja djelovanja tadašnjeg i sadašnjeg ravnatelja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Nasrtaj na zakonski prijedlog Matice hrvatske iz 2000. koji je tada opisan … i nedorađenim. Potom najava da će institut sastavit svoj prijedlog zakona koji nikad nije sastavljen. Kada je u siječnju 2022. predsjednik Matice hrvatske izašao sa inicijativom za izradbu nacrata ovoga zakona jedan od onih koji su u više javnih nastupa oborio na zamisao o donošenju ovoga zakona bio je naravno ravnatelj Instituta za hrvatski jezik. pojava pamfleta protiv ovog zakona u po državi obilato dotjeranom glasilu SNV-a novost je naravno puka podudarnost ili koincidencija. Dakle, ovo je sažetak konteksta bez čijeg poznavanja je svaka rasprava o sadržaju ovog zakonskog prijedloga bespredmetna. Što je njegov meritum? Kada zanemarimo činjenicu izostanka sankcija tzv. imperfektna norma deklarativne i simboličke dijelove koje nikoga na ništa ne obvezuju, pitanja lektorske službe koja se zapravo nužno i ne treba biti dio ovoga zakona, duša ovog kamilica zakona nalazi se u člancima 17. i 18. Vijeće Vijeće za hrvatski jezik i djelokrug vijeća koji suštinski poništavaju smisao izvornoga nacrta Matice Hrvatske. Naime, ključnu i na prvi pogled teško uočljivu ulogu u tom vijeću dobiva pogađate upravo Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje čiji je ravnatelj vukovski, al bez dubljeg jezikoslovnog uvjerenja, oprosti Vuče, predano nastupa kao protivnikove zakonske inicijative. Ovdje ministre imamo i jednu bizarnost, to je za vaše ćate u stručnim službama. Naime, u zakonskom prijedlogu navodi se među različitim ustanovama Institut za hrvatski jezik, predmnijevam da je riječ o Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji je pokrenuo postupak promjene imena, ali koji se na današnji dan još uvijek zove Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje što je vidljivo i na mrežnim stranicama kao i u sudskom registru. Umjesto da vijeće ima statut pravne osobe s javnim ovlastima barem kao vladin ured, poput Ureda za nacionalne manjine ili udruge, zakulisnom kombinatorikom predaje se u ruke jednog od javnih instituta kojem upravlja samozvani Jovanovićev komesar za hrvatski jezik. Kao što sam već rekao hrvatski jezikoslovni jaganjac prepušta se u administrativne, stručne, tehničke i pravne ruke jezikoslovnoga Vuka. Zašto? Kako? Po kojem mjerilu? Zašto to nije primjerice Leksikografski zavod ili Nacionalni i sveučilišna knjižnica? Naravno ne ulazeći u činjenicu da imamo i druge dvojbene odredbe o samom sastavu vijeća mehaničko nabrajanje predstavnika svih sveučilišta što je apsurd s obzirom na veličinu i tradiciju

ovaj vladin zakonski prijedlog nije isto što i nacrt Matice Hrvatske to treba jasno istaknuti. Pričekat ćemo konačni prijedlog, poštovani predsjedniče Matice hrvatske g. Gavran siguran sam da ćete svojim autoritetom učiniti sve da predlagatelj bez obzira na njegove dnevno političke i predizborne naknade u konačnom tekstu ukloni Vukovu sjenu s ovog zakona koji će ukoliko do toga ne dođe ostati neprovediv, mrtvo slovo na papiru ili u slučaju buduće koalicije tzv. ideološkoga moratorija instrument novog vukovskog nasrtaja na hrvatski jezik što je trajni nepromijenjeni slučaj od 2012. sve do danas. Hvala.

Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovane Sabine Glasovac. U ime kluba SDP-a izreći ću stav koji je konstanta cijelo vrijeme kada govorimo o Zakonu o službenoj javnoj uporabi hrvatskoga jezika, a to je da je člankom 12. stavkom 1. Ustava određeno da je u Republici Hrvatskoj u službenoj uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. Time je utvrđena obveza svih tijela državne vlasti, jedinica lokalne i područne samouprave na obvezatnu uporabu hrvatskog jezika i latiničnog pisma.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 Zakonom o elektroničkim medijima, Zakonom o audio vizualnim djelatnostima. Isto tako, obaveza uporabe hrvatskog jezika i latiničnog pisma u nazivima pravnih osoba propisana je Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o ustanovama te Zakonom o udrugama.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 Briga o uporabi hrvatskog jezika je stalna potreba koja zahtijeva sustavan i trajan proces, a sustavnost upotrebe hrvatskog jezika ne može se osigurati jednim zakonom, ni neće. Efikasniji učinak se postiže odgovornom brigom o uporabi hrvatskog jezika u svakoj djelatnosti zasebno. Ono o čemu trebamo danas govoriti to je da je u Hrvatskoj trend čitanosti u kontinuiranom padu. Čak 60% građana ne čita, nije u godinu dana pročitalo niti jednu knjigu. Naši učenici pokazuju, to je Piza istraživanje već godinama su ispod prosječno čitalački pismeni. Godinama nas žaloste rezultati mature iz hrvatskog jezika. Zapitajmo se kakav je položaj književnika u našem društvu, učitelja, nastavnika, profesora hrvatskog jezika, kakav je položaj kazališta, umjetnika, kako se vrednuju znanstveni radovi na hrvatskom jeziku u odnosu na znanstvene radove na engleskom jeziku? Kakva je dostupnost literature u znanstvenoj i akademskoj znanosti na hrvatskom jeziku? Gdje su ona vremena kada su se sa malih ekrana javne televizije moglo uživati u jezičnoj ljepoti hrvatskog standardnog jezika kakvog su govorile Jasmina Nikić, Helga Vlahović, Željka Fatorini, Vesna Spinčić Prelog prošla naizgled nepovratno. Danas nam je cijeli svijet na dlanu. Informacijsko i digitalno društvo piše neka nova pravila, sadržaje na pretek na svim jezicima. Djeca već u najranijoj dobi previru prstićima po mobitelu prateći na Youtubeu sadržaje na engleskom ili nekom drugom jeziku. Djeca već u predškolskoj dobi postaju bilingualna. Komunikacija na društvenim i komunikacijskim mrežama postaje sve kraća ograničena brojem znakova, opterećena gifovima, emotikonima itd. Jelovnici u restoranima, komunikacije u nekim velikim korporacijama, ugostiteljskim objektima na obali obavlja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 Jezik se opisuje, jezik se ne propisuje. On se govori, piše, čita. Ne može se zakonom ni ograničiti, ni regulirati pogotovo ne ovakvim zakonom ovakvog sadržaja i ovakvog naziva. Ovo je zakon pogrešnog naziva. Ne može se zakon zvati Zakon o jeziku barem ne ovaj koji je ovakvog sadržaja, jer objekt i tema ovog zakona nije jezik sam, nego ako čitamo zakon eventualno njegova javna upotreba ili javna primjena.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 Drugo, zakonska regulacija uvijek je povezana sa nekim povodom, razlogom, potrebom da se nešto regulira. Možda je povoda za donošenje ovog zakona bilo više devedesetih godina kada se jezik osamostaljivao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 Međutim, zagovornici zakona u medijima su često spominjali da hrvatski jezik ugrožava i u anglizmi pa da nam je zato potreban o jeziku onda pred nas dođe ovakav zakon koji ne štiti hrvatski jezik od anglizama.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 u stvarnosti dobiti. Ovaj zakon je isto tako na neki način protjeran iz Ministarstva kulture i medija kao siroče u tuđoj kući. Evo meni je žao nema gospodina Hasanbegovića, bio je ministar, pa mogao je on predložiti Hrvatskom saboru ispred svog ministarstva zakon o jeziku i naravno da bismo mi protiv njegove vizije Zakona o hrvatskom jeziku, ali samo kažem treba preuzeti i na sebe dio odgovornosti i za ono što niste učinili ili pokušali učiniti, a danas dijelite tu nekakve, nekakve Iz ovog zakona nije jasno zapravo zašto je ovlašteni predlagatelj zakona Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ne Ministarstvo kulture i medija što bi bilo daleko prirodnije jer je jezik kako se to uobičajeno naglašava stvar kulture i identiteta, a naravno neizostavno, ali tek nakon toga obrazovanja i znanosti. Primjerice u Sloveniji je nositelj svih jezičnih pitanja Ministarstvo kulture, a kad se već spominje Slovenija često se spominjao upravo slovenski jezični zakon kao uzor našim predlagateljima.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 premda bi po zakonu to morale. I zaključno iako su mnogi jezikoslovci upozoravali da nema potrebe za donošenjem zakona o jeziku, da se jezik najbolje štiti njegovim proučavanjem i poučavanjem,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 Bit će to jedini zakon kojeg se nitko neće morati pridržavati i koji praktički ništa neće propisivati, a kojemu će jedini cilj biti oformljivanje nekog vijeća koje će nešto vijećati i davati neke savjete koji će se moći i ignorirati kao što ih je Sanader ismijavao, ignorirao kao članove prethodnoga vijeća. Dakle, protiv ovakvog Zakona o hrvatskom jeziku ne znači biti protiv hrvatskog jezika nego znači biti protiv manipulacije hrvatskim jezikom. Znači biti protiv zlouporabe hrvatskog jezika u predizborne svrhe što HDZ ovim činom radi. Stvaranje nekakvog dodatnog regulatornog tijela može rezultirati novim razdorima i u jezikoslovnoj struci, ali i u društvu općenito. Isprva se govorilo da je riječ o integrativnom dokumentu koji će objediniti sve govornike hrvatskoga jezika, a dosad smo dobili samo dodatne podjele u društvu i etiketiranje onih koji se ne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

vraćamo se natrag na točku dnevnog reda. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta zastupnika Raspudić i Selak Raspudić. Izvolite. Kolegice i kolege. Važno je donijeti Zakon o hrvatskom jeziku, bilo bi dobro da smo ga imali i prije godinu dana i prije pet i prije 10 i prije 20 iz nekih i nekih znanih razloga nismo ga imali, ali Bogu hvala da ćemo ga sada dobiti. Zakon je manjkav, u puno stvari nedorečen, u nekima i šlampav, u nekima i nepismen, ali sve se to da popraviti kako amandmanima u drugom čitanju tako i u budućnosti kada će nas i praksa usmjeravati kako mijenjati i poboljšavati taj zakon. Zašto je važno donijeti taj zakon? Mi ga ne donosimo zato što ga ima većina zemalja članica EU, to može biti argument onima koji u javnosti histeriziraju kako je ovo nešto zadrto, šovinističko isključujuće, čuli smo u Saboru i totalitarno, pa onda kažemo pa dobro pa jel totalitarna Francuska, Belgija, Švicarska, Španjolska, Litva, Poljska, Slovenija da ne idemo dalje? Taj zakon nije važno donijeti ni zato što već imamo Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH pa se doista čini čudnim da imamo Zakon o uporabi uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, a nemamo Zakon o hrvatskom jeziku u RH koja je nacionalna država hrvatskog naroda i drugih građana. Taj zakon je potrebno donijeti zato što za razliku od ove pomalo naivne vizije jezike anarhične kao eto jezik ne treba čuvati i njegovat i on ima svoje puteve, to nije istina, to nije istina za standardni jezik. Čuli smo od zastupnika Radina primjer Italije, u trenutku kada je Italija ujedinjena sastala se jedna komisija kojom je predsjedao Alessandro Manzoni najveći tada najpoznatiji talijanski književnik i oni su vijećali i donijeli odluku da se za jezik nove države uzme toskanski što je razumljivo jer je velika književnost Firence i Dante, Petrarca, Boccaccio nastao na tom narječju, rade se obvezatni rječnici, gramatice, pravopisi i jezik se uči. U tom trenutku samo 3% Talijana izvan Toskane je znalo toskanski al su ga učili u školi, učili su ga poslije kroz tisak. Kako bi se sporazumjeli čovjek sa Sicilije i čovjek iz Furlanije da nije standardnog jezika koji je zajednički, dijelom uvijek propisan, dijelom uvijek umjetan? Niste otkrili toplu vodu ako kažete da je standardni jezik umjetan, da on je dijelom umjetan, al on ima i svoju logiku i svoj … Kako će se sporazumjet čovjek s Hvara i čovjek iz Bednje? Pa na hrvatskom standardnom jeziku kojeg će obojica učiti u školama, to je bit standardnog jezika. Imamo problem očito danas u javnoj i službenoj uporabi hrvatskog standardnog jezika. Kada je krenula ova inicijativa mi smo zatražili službeno sastanak u Matici hrvatskoj, ljubazno su se odazvali, primili nas i sve nam izložili. Urezalo mi se u pamćenje ono što je omiljeni profesor s Filozofskog fakulteta Stjepan Damjanović rekao to je da je osnovni poticaj zakona je da nitko u Hrvatskoj ne smije biti diskriminiran zato što zna samo hrvatski jezik. Uđite u hotel u stranom vlasništvu, svi natpisi ovo što vas vodi prema bazenu ili prema sobama napisano je na stranom jeziku, nema na hrvatskom. Za nas je lako učili smo svi engleski u školi, a što stariji naši sugrađani? Kako ga se može dovesti u situaciju da u njegovoj Hrvatskoj on koji zna samo hrvatski ima nerazumljive upute gdje mu je soba, gdje mu je bazen u hotel? To je recimo jedan poticaj. U Ustavu u čl. 12. već smo čuli određeno je da je u RH u službenoj uporabi hrvatski jezik i latično pismo gajica. Vrlo često ono što se navede u Ustavu je kasnije razrađeno kroz zakone, do sada to nije bio slučaj očito je potrebno da se i neke stvari ovdje zakonski odrede. Svi napadi koji su se čuli u javnosti ticali su se stvari kojih uopće nema u ovom zakonu, dakle oni su napadali neka strašila puristička, restriktivna koja nemaju veze s ovim, oni su napadali nešto što nije ovaj zakon tako da na te napade se neću ni osvrtati. Onda imamo i minimiziranje kao eto pa nije to sad potrebno imamo pametnija posla, potrebno je bilo ići u Sarajevo i vijećati tamo sa bivšom braćom i potpisivati Deklaraciju o tzv. zajedničkom jeziku. Tu ima smisla ulagati energiju, a nema smisla ulagati energiju, doći u HS isti ti potpisnici Deklaracije o zajedničkom jeziku kada se govori o Zakonu o hrvatskom jeziku, to je gubljenje vremena. Što se tiče Nacionalnog plana hrvatske jezičke politike, pozorno ćemo pratiti da to ne ostane mrtvo slovo na papiru. Mi imamo Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva, svi znaju što treba učiniti u zdravstvo ali do sada nitko nije imao političke snage, nadam se da se neće slična stvar dogoditi sa javnom javnom i službenom uporabom standardnog hrvatskog jezika. Što se tiče Vijeća za hrvatski jezik čuli smo da je veliki problem tobošnji to što će fizički oni sjetiti na Institutu za hrvatski jezik. Nevažno je hoće li oni sjediti tu u Matici hrvatskog ili možda u NSK koji ima najreprezentativnije prostorije. Puno je važnije što će to Vijeće raditi. Tom Vijeću će se u budućnosti morati dati neki instrumenti. Ako ništa mogućnost da se sankcionira, uglavnom su to tvrtke u stranom vlasništvu koji u hrvatskoj državi nemaju natpise na hrvatskom jeziku. Nek bude na bilo kojem drugom jeziku ali mora biti i na hrvatskom. Ponavljam nitko u hrvatskoj ne smije biti diskriminiran zato što zna samo hrvatski, Kad sam rekao da je zakon šlampav, institut se zove Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, iz nekog razloga piše samo Institut za hrvatski jezik. Tu treba biti precizan. Važno je definirati i razinu i vrstu obrazovanja lektora. Za raditi taj lektorski posao u skladu s ovim zakonom, je li nužno završiti diplomski studij Kroatistike, je li dovoljan preddiplomski, hoće li taj posao moći obavljati i oni koji su diplomirali opću lingvistiku, to je sve potrebno bolje definirati. Nadalje, ovo što se dogodilo sve ovo je naravno politika ali nekad iz namjera koje su politikantska i nisu najčasnije može ispasti dobra stvar. Hoće li HDZ ovim dobiti koji politički poen? Možda i hoće, super, dobijte. Nama je puno važnije da se konačno donese Zakon o hrvatskom jeziku, a svi sebi upišite na konto da sad odjednom se Hrvat u HDZ-ovu probudio. Gdje je bio lani, gdje je bio preklani, imamo insajderske informacije iz Matice Hrvatske da su i ranije nuđene ove stvari ali se nije htjelo ni čuti, a sad u izbornoj godini odjednom može. Super, izvrsno, upišite vi to sebi na konto nama je važno da se zakon donese. I na koncu zabavno je što je ovo situacija one basne o gavranu i lisici. Ali doslovno protagonisti su gavran i lisica. Miro Gavran, vrijedni predsjednik Matice Hrvatske i Radovan Fuchs, ne znam gdje je sad, Fuchs je njemački lisica. Dakle Gavran je držao u kljunu vrijednost, Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku, lis ga je malo namamila, njemu je to ispalo, lisica je uzela koristi za sebe, ali nema veze. Nek se on donese, mi ćemo ga slijedećih godina usavršavati. Da prije svega sumiramo ono što je prethodno ovdje rečeno. Vidjeli smo one koji su prespavali čitav saborski mandat ali ih je eto jedino uspjelo probuditi vlastito predavanje. Vidjeli smo i moraliziranje oko toga kako je nepravedno da se one koji se protive ovakvom zakonu naziva mrziteljima svega hrvatskoga dok se istodobno generalizira i sve one koji će poduprijeti ovaj zakon, naziva ili otprilike svodi da primitivne i ograničene desničare koji nemaju pravo na osjećaj prema jeziku, znanje o jeziku i politički stav prema vrednovanju tog istog jezika. Je li ovaj zakon bitan ili nebitan, hoće li on nešto promijeniti ili neće? To je i dio rasprave koji se vodio prethodno u javnosti, a koji smo danas mogli čuti u Hrvatskom saboru. Na tom tragu prije svega želim istaknuti da odgovor već postoji. Jer to koliko je ovaj zakon bitan i što on hoće ili neće promijeniti već pokazuje čitava javna rasprava koja mu je prethodila, a koja se dogodila prije i nego je i jedno slovo zakona bilo poznato. I ona razotkriva ono što je nama koji pratimo jezičku politiku i slijedom vlastite struke poznato i od ranije, a to je da se Hrvati još uvijek nisu riješili svog jezičnog kompleksa i uopće pitanja određenja vlastitog emancipiranog hrvatskog identiteta. I zato ova rasprava jest važna. U tom smislu s obzirom da se naši stavovi o ovom pitanju razilaze, što je dobro jer trebamo imati demokratsku raspravu o ovako bitnom pitanju, ja primjerice pozdravljam činjenicu da je tu kolega Pupovac koji je podržao Deklaraciju o zajedničkom jeziku i koji će danas u ime Kluba SDSS-a iznijeti svoj stav o ovom zakonu. Doduše, bit će zanimljivo vidjeti na koji način će glasovati o ovom istom zakonu s obzirom na jedinstvo vladajuće koalicije koja je prije svega zasnovano na idealima i zajedničkim vrijednostima. No, neobično mi je da recimo nema ovdje kolegice Benčić koja je podržala tu istu Deklaraciju o zajedničkom jeziku, dakle smatrala je da je jezično pitanje bitno i da o njemu mora izraziti svoj stav, a sada kada je premijerska kandidatkinja ne uključuje se u ovu raspravu u Hrvatskom saboru jednako kao ni kolega Glavašević koji je lingvist i čije bi mišljenje bilo vrijedno čuti. Od svega onoga s čime ću zaključiti ovu raspravu, možda bi vrijednije bilo da performativno se samo okrenem prema ministrici Obuljen Koržinek i evo barem 10 sekundi ako neću do kraja odšutim. Jer trebalo bi i dulje duboko u oči gledati osobu koja je odbila Zakon o jeziku, koja je odbila 500-tu obljetnicu Marulićeve Judite i umjesto toga proglasila godinu čitanja, a sada ne samo da je došla ovdje u prve redove braniti Zakon o jeziku, nego je toliko inzistirala na tome da je dekretom naknadno stiglo da će Zakon braniti i ministrica kulture. Znamo da je i ministar Fuchs prethodno odbio isti zakon i možda se i ne trebamo čuditi ovolikom licemjeru kada dolazi od HDZ-a. Mi ćemo svakako podržati Zakon o hrvatskom jeziku ali i javno razotkriti o sujeti licemjerja onih koji ga u ovom trenutku donose. Jer to što ministar Fuchs koji nas je u prethodnom mandatu branio od Zakona o jeziku, sada trči da ga predstavlja samo je dosljedna oportunistička kontradiktornost HDZ-ove politike. I to nije ništa čudnije nego što no way legacy …/Govornik se ne razumije./… proširitelj hrvatskog leksika Andrej Plenković ili što će nam obljetnica Marulićeve Judite ministrica Obuljen Koržinek, najednom stoje u prvom redu zaštite dragocjene vrijednosti jezika. Ministra je posebno lijepo bilo vidjeti s obzirom da je prethodno pokušao financijski kroz izmjene zakona penalizirati upravo nastavnike koji će taj isti jezik podučavati, pa mu svaka čast na hrabrosti što se nakon toga usudio pojaviti u HS. Jezik treba njegovati, u jeziku se treba odgajati i jezik treba štititi. Materinji jezik prije svega je toplina doma, ali i izlazak iz njega u zajednicu kojim se sporazumijevamo s drugima. Njegova zakonska regulacija stoga nije njegovo umrtvljenje, hipernormiranje ili novčana penalizacija krivog govora kao što protivnici očuvanja hrvatskog jezika i kulture pokušavaju prikazati. Hrvatska treba biti samosvjesna u procjeni svojih ključnih identitetskih odrednica, njihovom očuvanju i promociji na svjetskoj sceni. Osvrnut ću se i na prethodnu intenzivnu raspravu koja se vodila o ovom zakonu u medijima. Nije li indikativno da svi oni koji potpisuju Deklaraciju o zajedničkom jeziku jer ona nam očito treba, koja želi zaustaviti represivne, nepotrebne i po govornike štetne prakse razdvajanja jezika su isti oni koji smatraju da nam Zakon o hrvatskom jeziku ne treba. I to je u redu jer svatko odlučuje njegovati neku jezičnu baštinu. Posljedično od toga je neodvojivo graditi i neki kulturni odnosno nacionalni identitet, ali nemojmo se lagati da ne znamo tko i koju baštinu jer skrivanje iza različitih lingvističkih puku neprohodnih argumenata tek je paravan za nečije političke stavove i odnos prema hrvatskom i kao takvom od susjednih zemalja emancipiranom identitetu. Naš odnos prema tome je jasan, Hrvatska je suverena i samostalna zemlja čija je bitna identitetska odrednica hrvatski jezik koji treba njegovati i obogaćivati. U tom smislu u Zakonu o jeziku nema ništa sporno nego ga kao još jedan korak na tom tragu treba podržati. I dozvolite mi da se još jednom na samom kraju osvrnem na predlagatelja ovog zakonskog rješenja. Legasi, hanimun, da nama otpali političari nešto uvjetuju? No way. govori na engleskom jeziku/…. Hrvatski očito nije dovoljno odlučan i muževan, pa se eto na kraju nalazimo u situaciji da svi oni dežurni dušebrižnici koji uporno postavljaju pitanje da što će nam Zakon o zaštiti jezika, da im upravo naš vrli premijer svojim javnim istupima daje nedvosmislen odgovor, da našu jezičnu baštinu osvijestimo i štitimo od nasrtaja ne samosvjesnih briselskih birokratskih kadrova. Kako je stoga upravo onaj koji predlaže zakon i temeljni razlog zašto je taj zakon nužno donijeti možemo sarkastično zaključiti da je ovo sjajan, nažalost i jedini samokritički postupak koji ćemo od Andreja Plenkovića ikada doživjeti. Stoga bi…/Upadica Sanader: Vrijeme, zapljeskati sam sebi. Poštovana ministrice sa suradnicom, poštovani kolegice i kolege, dobar dan drugi put danas. U čl. 3. st. 2. predloženog Zakona o hrvatskom jeziku se kaže, hrvatski državljani imaju pravo na hrvatskom standardnom jeziku podnositi peticije Europskom parlamentu i predstavke Europskom Ombudsmanu, te se obraćati institucijama i savjetodavnim tijelima EU na hrvatskom standardnom jeziku i na njemu dobivati odgovore. U javnom savjetovanju građanin Denis Gaščić je predložio da se engleska odnosna švedska posuđenica „ombudsman“ zamijeni hrvatskim nazivom „pučki pravobranitelj“. Eventualno radi dodatnog pojašnjenja pomirljivo nastavlja građanin Gaščić riječ „ombudsman“ staviti u zagrade. Ne može, predstavnik predlagatelja u očitovanju kaže, ne prihvaća se, te autoritativno nastavlja, na službenoj mrežnoj stranici kao službeni prijevod izraza „European ombudsman“ na hrvatski standardni jezik stoji „Europski Ombudsman“, samo tako, čak se i ne kaže na kojoj to mrežnoj stranici stoji i tko je to tako zapečatio. I šta sad da se na ovo kaže? Potpuno je nejasno zbog čega ovaj zakon, od koga ili od čega on štiti hrvatski jezik jer ne vidi se zapravo da je hrvatski jezik ugrožen, izgleda kao da se ovdje pokušava strukturirati neki napor da se hrvatski jezik zaštiti od samih govornika hrvatskog jezika. A ako naš jezik treba zaštititi onda mu prvenstveno treba zaštita od ovakvih pokušaja da ga se kontrolira. Vlada tj. predlagatelj u obrazloženju kaže, hrvatski jezik svakodnevno se razvija i obogaćuje ukorak s potrebama suvremenog društva, te je u nacionalnom interesu da se razvija sustavno i u okvirima struke, što se namjerava postići ovim zakonom. E sad nejasno je iz predloženog zakonskog teksta kako se to i čime namjera postići da se jezik razvija u okvirima struke. Od tri stvari kojima se to ovdje nastoji dvije su posve općenite i sadržajno isprazne, a treća prilično problematična. Prvo, u čl. 16. se najavljuje radi zaštite osiguranja slobode uporabe i poticanja razvoja hrvatskog jezika Vlada donosi Nacionalni plan hrvatske jezične politike s popisom prioritetnih ciljeva i mjera, se u st. 2. onda kaže, Nacionalni plan obuhvaća pitanja javne i službene uporabe hrvatskoga jezika koja su definirana ponajprije ovim zakonom s raščlambom postojećeg stanja i razradom posebice slijedećih točaka. E sad, već ovo „raščlamba postojećeg stanja“ zvuči dosta zabrinjavajuće, a od spomenutih slijedećih točaka ovdje ću citirati samo onu prvu navedenu pod A, društvena uloga i pravni položaj hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i u međunarodnom okružju. Ne razumijem dovoljno koliko i koliko sadržajno će se Nacionalni plan baviti pravnim položajem hrvatskog jezika u Hrvatskoj. Drugo što institucionalno ovaj zakon nudi i uvodi je uspostava Vijeća za hrvatski jezik kao savjetodavnog tijela Vlade. Zamišljeno je da se vijeće sastoji od predsjednika i 14 članova, stručnjaka za hrvatski jezik ministara oprostite nadležnih za obrazovanje, znanost i kulturu, a kandidate za vijeće predlagat će različite institucije. djelokrug vijeća opisan je u Članku 18. podjednako ezoterično kao i spomenuti nacionalni plan. Npr. pod točkom a) kao prvo i osnovno stoji skrb o hrvatskom jeziku. Dok u točki e) djelokruga piše praćenja provedbe ovog zakona. I da, u djelokrug vijeća spada i ono navedeno pod f), a to je sudjelovanje u izradi onog ranije spomenutog nacionalnog plana. Treće i ono što stvarno brine je Članak 10. stavak 2. u kojem se tijelima državne vlasti i državne uprave nameće zapošljavanje lektora. Nitko naravno ne umanjuje važnost, a pogotovo ne negira potrebu uređenja normativnih akata na standardnom hrvatskom jeziku, ali ovo je rigidno i nadvija dugačku zabrinjavajuću sjenu jezične kontrole i nadzora. U praksi uz sve loše posljedice birokratskog nametanja zapošljavanja ovo bi se moglo pretvoriti i u opasne akcije čišćenja od nepoćudnih riječi, a to na svaki način treba spriječiti jer jezici redovito i mnogo razmjenjuju riječi pa strane riječi oduvijek ulaze i u naš jezik, a zbog njih on nije nimalo manje naš i nimalo manje hrvatski. Završit ću s komentarom još dvije ne baš nedužne odredbe ovog zakona. U Članku 11. stavak 2. kaže se, uz uporabu hrvatskog standardnog jezika u neslužbenim prigodama, u neslužbenim prigodama moguća je javna uporaba narječnih idioma hrvatskog jezika radi poticanja i uvažavanja regionalnih posebnosti. Ovime se implicira da je ovako nešto dakle javna uporaba narječnih idioma da, dakle da je ovakvo nešto nedozvoljeno u službenim prigodama. Hoće li onda kako to u javnom savjetovanju primjećuje kolega Alenko Gluhak u službenim prigodama uzrečica …/Govornik se ne razumije./… nije pošteno, postati nezakonita. I drugo, u Članku 15. stavak 2. piše, u javnoj uporabi nazivi kulturnih, sportskih, zabavnih i stručnih manifestacija, znanstvenih konferencija, priredaba i objekata ističu se na hrvatskom jeziku, a u slučaju prijevoda na stranom jeziku hrvatska inačica ističe se na prvom mjestu. Ovo je neprovedivo, a i da jest bilo bi štetno jer nitko ne može predvidjeti kako će oni jezični redari tretirati npr. Zagrebački električni tramvaj ili Vaterpolo klub Primorje ili Zagreb film festival. Da i ne spominjemo nazive brojnih međunarodnih konferencija s tradicijom koje se održavaju u Hrvatskoj, imaju svoje mjesto u internacionalnoj znanstvenoj zajednici i imaju svoje dobro ime na engleskom. Sve u svemu nema se baš mnogo dobroga za reći o ovom zakonskom prijedlogu, ako bih morao istaći bar jednu stvar onda je to svakako to što se ne uvode i ne propisuju kazne zasad, a hrvatski jezik je živ i zdrav, hvala na pitanju u dobroj formi i kondiciji i ne treba mu ni lait couch, a ni ovaj zakon. Zahvaljujem. Imamo povredu Poslovnika poštovana Marija Selak-Raspudić. Članak 238., da hrvatski jezik je živ i zdrav, možda po vašem mišljenu mu ne treba ovaj zakon, ali mu treba društvo nekih drugih jezika pa mu tako treba primjerice deklaracija o zajedničkom jeziku. I ne znam zašto ovdje ljudi nisu otvoreni, hajmo imati otvorenu raspravu. Vi recite ne želimo zakon o samo hrvatskom jeziku, ali želimo deklaraciju o zajedničkom jeziku pa ćemo onda raspravljati što nosi jedno, a što nosi drugo, a ovako se skrivati iza

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, priča o jeziku ima svoje sjajne i ima svoje tamne strane i u povijesnom i u aktualnom smislu te riječi, ali prostora da o tome govorimo danas i ovdje i ovim povodom koliko god možda bi trebalo nemamo pa i nećemo o tome govorit. Samo slušamo manje sjajne i više tamne priloge ovoj raspravi. Dakle, RH od svoje samostalnosti ima uspostavljen stabilan jezični režim uključujući i ustavno pravni aspekt toga režima od Ustava, ustavnih zakona i specifičnih zakona kojima se regulira službena upotreba hrvatskoga jezika. Nažalost ta upotreba nije dovoljno nadzirana, nije dovoljno kontrolirana kao što nije inače slučaj sa zakonima i njihovim provođenjem. I doista se događa da govornici hrvatskog jezika nerijetko obični građani jesu neravnopravni u odnosu na druge jezike. Bilo da je riječ o etiketama proizvoda koji kupuju u trgovinama, bilo da je riječ o nekim drugim oblicima pisanih ili nepisanih tekstova. I to je činjenica. Da li je trebalo donositi ovaj zakon ili unapređivati postojeću zakonsku praksu, to ostaje otvoreno pitanje. Ostat će otvoreno naročito kad se vidi kako će se ovaj zakon provoditi i čemu će u konačnici biti njegova krajnja svrha. Da li za to da govornika hrvatskog jezika učini u novim okolnostima, kao što smo to činili u 200 godina povijesti o kojoj danas ovdje ne smijemo govoriti jer ćemo odmah biti etiketirani iz veoma niskih politikantskih razloga, a možda i niskih autentičnih pobuda, ali o tom, potom. Ne bih volio da mi netko kaže da sam manje jezični patriot ovoga jezika samo zato što sam druge etničke pripadnosti ili što možda imam drugačiji pogled na to kako upravljati jezikom u društvene sfere. Toga smo se mnogo naslušali i od nekih predlagača, a i od nekih sudionika u raspravi. Ja sam za jezičnu toleranciju općenito, ako je moguće i u raspravi o jeziku. Sad što se tiče same stvari. Dakle ovo je zakon, nije zakon koji bi trebao ikoga uplašiti. Ne bi trebao nikoga uplašiti. Usporedbom sa drugim zakonima koje, kojega ima jedan broj zemalja članica EU i zemalja našega susjedstva, ovaj zakon spada među liberalnije zakone. Da ne kažem liberalne zakone, sve ovisi o tome kakva će biti uloga tijela koja se predlažu. Sve ovisi o tome u krajnjoj liniji tko će prevladati u tim tijelima. Da li će se eliminirati one koje je jedan od prethodnik govornika zagovarao tokom većega dijela svojega govora da ih treba eliminirati, a afirmirati neke koje nije imenovao. O tome ovisi borba unutar hrvatskog jezika, a ne samo između onoga što je ostalo od zajedničkog jezičnog nasljeđa, još uvijek traje i trajat će. Nije od jučer. mi se u tu borbu sad nećemo upuštat, samo ćemo reći nekoliko riječi o tome što je. Dakle ovaj zakon nije zakon koji nosi sankcije sa sobom. Nije zakon koji podržavljuje jezik kao što to čine neki drugi zakoni u nekim drugim zemljama članicama EU. Ono što ovaj zakon ima, a ima ga jedan gotovo svaka zemlja koja je donijela specifičan zakon na srednje europskom i južno europskom prostoru, a to je da jezik tretira kao kulturnu baštinu i kao kulturno naslijeđe, a ne kao znanje i kao vještinu i umijeće. To je jedan specifičan rakurs pristupa jeziku sa specifičnim ideološko političkim svjetonazorom koji ima svoje prednosti, ali ima i svoje velike mane. U kojima nacionalno državni aspekti prevladavaju nad komunikacijsko govorničkim aspektom. Pa se može više preko jezika štiti nacija nego štiti govornika. Ponekad postoji potreba i za tim, ali ako potreba predugo traje onda je to loše za govornike toga jezika, u pravilu. Što se tiče dakle odredbi pojedinih, ja ću se usmjeriti na nekoliko. Prvo pitanje standardnosti. Sasvim je sigurno da posljednjih 200 godina je standardnost u svojoj razumijevanju i u svojoj praksi evoluirala mnogo puta i da ono što je nekada bilo pojmljeno razumijevano kao standardnost u jeziku danas više ne može biti osnova za to. U tom smislu ako se previše inzistira na standardnosti, a premalo na javnom jeziku, premalo na, previše na standardnom jeziku, a premalo na javnom jeziku u svim njegovim sastavnicama. Bilo kojem jeziku, pa onda i hrvatskom jeziku. Onda možemo imati problem da oni koji jezičnim inženjeringom upravljaju procesom standardizacije, otuđe taj jezik od živih govornika i živoga javnoga jezičnoga uma. Znam da su ovo riječi apstraktne ali imam ih potrebu ovdje reći. Drugo što bi htio reći jeste to da ako danas želimo emancipirati, a neki od kolegica i kolega su to s pravom primijetili ne samo ovdje u Hrvatskoj nego i nama susjednim zemljama, emancipirati govornike u okolnostima sve veće nadmoći globalnih i regionalnih jezika, dobar je način povećanje broja sati za hrvatski jezik, ali ne samo za njegovu standardnu formu nego za njegove javne uloge, javne komponente. Jer 200 godina mi nismo stvarali samo književni jezik, mi smo stvarali i javni jezik koji je trebao osigurati javnu komunikaciju i ravnopravnost govornika toga jezika u odnosu prema drugima. Danas tu ravnopravnost nećemo moći osigurati ukoliko nećemo osiguravati da govornici našega jezika budu višejezični. Da u to što ulazi opća nastava jezika ulazi i višejezičnost, sposobne da razluče što pripada jednom, što pripada drugom jeziku uz svoju intuitivnu meta jezičnost i onu koju će naučiti u školskom sustavu i koju će naučiti u cjelokupnom obrazovanju. To rade napredne zemlje i čuvaju svoje jezik i poput Švedske i poput Norveške i poput Njemačke. Njemačku navodim kao zemlju koja nema svoj poseban zakon ili Austriju, ali imaju visok stupanj višejezičnosti koji omogućava ljudima funkcionalnu ravnopravnost u odnosu prema drugim jezicima i drugim govornicima. Ali istovremeno reguliran odnos između dominantnih jezika i onih koji nisu dominantni, a hrvatski jezik nije dominantan osim samoj Hrvatskoj. A i tu ću sada reći nešto o tome kako ne bi smio biti dominantan. Ne bi smio biti dominantan i ovaj zakon sadrži u sebi gospođo ministrice određena mjesta koja su riskantna po ravnopravnost manjinskih jezika i pisanom bilo da je riječ o članku 6. stavku 3., bilo da je riječ o članku 8. stavku 4. i stavku 3., bilo da je riječ o članku 11. stavku 5., bilo da je riječ o članku 15. o kojem je govorio moj kolega Radin treba se učiniti jasnim da se odredbama iz tih pobrojanih članaka neće na bilo koji način anulirati ili za za one koji budu provoditelji zakona dovesti u pitanje da li najbolje znaju je li treba imati u obziru samo Zakon o hrvatskom jeziku ili Zakon o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Hvala vam. Kolega Bakić je sa pravom rekao hrvatski jezik je živ i zdrav i jeste već dugo i otporan i već dugo. Otporan zbog vlastite vitalnosti, otporan zbog samosvijesti koja postoji kad je posrijedi specifičnost hrvatskog jezika u odnosu na zajedničku jezičnu osnovu novo štokavsku koju dijelimo sa Srbima, Bošnjacima i Crnogorcima i drugim kojima je to materinji jezik ili prvi jezik. Ali nismo otporni na netoleranciju, nismo otporni na netoleranciju prema razlikama u jeziku. Nismo otporni na ono što može služiti kao neka vrsta markera preko kojega se prepoznaju drugi i drugačiji i tu nam treba preciznija odredba u zakonu da ćemo biti tolerantni i da njegujemo toleranciju. Zašto bi ćirilićno pismo koje se u ovom zakonu nabraja kao jedno od tri hrvatskih povijesnih pisama, zapadna ćirilica ili bosančica, zašto bi ćirilićno pismo trebalo biti proganjano u Hrvatskoj kao što jeste? jeste? Inače da nije tako ne bi se šef komunalnog redarstva u nekoj općini sjetio da će maknuti neki spomenik na kojem je obitelj ispisala prezime i ime pokojnika na ćirilićnom pismu. Ne bi se oni koji se danas pozivaju na zakonitost odupirali provođenju odredaba Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma i čekićem i demonstracijama i najrazličitijim oblicima opstrukcije da se provede ravnopravnost pisma. Ne bi djeca imala strahove da uče to pismo. Još ću nešto reći za kraj. Ako ne bude tako, da ovaj zakon razumije da je u svakom jeziku pojedinac onaj kojeg se ne smije lišiti prava izbora, prava izbora na riječ, pravo izbora na oblik, prava izbora na iskaz, onda će ovaj zakon služiti kao pretpostavka za ograničavanje slobode u jeziku. Ja se nadam da to neće biti. Jer dominantno u hrvatskom jeziku takvih razdoblja je bilo malo, ali ih je bilo. I ima zagovornika i danas. Drugo, još htio bih jedanputa reći razlike u poimanju toga što je više hrvatsko, a manje hrvatsko ne bi smjele biti prijepor, razlike za mržnju među nama. I zadnje. Ni jedan jezik koliko god bio potreban zakon da bi ga učinio ravnopravnim prema drugima neće sačuvati jezik, ako to ne urade njegovi govornici, ako ne stvorimo snažnu zajednicu govornika, ako ne stvorimo snažnu … praksu našega jezika. Hvala vam. Tako imamo one iz kluba MOŽEMO koji su protiv Zakona o hrvatskom jeziku, ali su zato za deklaraciju o zajedničkom jeziku. Imate nas iz Kluba Mosta koji su protiv deklaracije o zajedničkom jeziku, ali smo zato za Zakon o hrvatskom jeziku, a čini se sad i da imate one koji su i za deklaraciju o zajedničkom jeziku i za Zakon o hrvatskom jeziku i to pokazuje da je novi ministar Anušić bio u krivu kada je rekao da je vama, kolega Pupovac, istekao rok trajanja jer vama nikada … .../Upadica: Evo, ovo ste iskoristili za repliku, dobivate opomenu, to je vaša treća opomena. Gubite daljnje pravo rasprave. Poštovani Marko Milanović Litre, povreda Poslovnika. Hvala vam poštovani predsjedniče, potpredsjedniče Sabora. Evo, doviđenja Miloradu Pupovcu koji odlazi iz sabornice. Naime, kolega Pupovac, nevjerojatna je dvoličnost i licemjerje koje ste iskazali sad za ovdje za govornicom koji se zagovara za pravo izbora na iskaz, a vi ste opcija, zajedno sa nekim ovdje u ovom HS-u koji pokušava zabraniti ljudima da govore tri riječi zajedno jer tobože potiču na

Čl. 238, iz izlaganja g. Pupovca nejasno je na koja se to razdobalja referirao kada kaže da su bila neka manja razdoblja kad jezik nije bio slobodan. Je li to i razdoblje od '45. do '90., jer podsjetit ću, dr. Ivan Šretar, da je doživio progon, linč '84. zato što je kao liječnik u zdravstveni karton napisao umirovljeni časnik umjesto penzionirani oficir. Je li to bilo razdoblje široko, tolerantno, da je moglo i ovo i ovo?

odgovarati na sve što sam čuo, samo bih htio o toj osnovi čl. 238 zamoliti kolegu da govori jasnije i razgovjetnije da razumijemo što govori. Što su to, tre, tri riječi koje netko zabranjuje?

„Za dom spremni“ koji stoji na HOS-ovom amblemu, dečki koji su se borili za Hrvatsku protiv vašeg etosa, protiv vašeg etnosa, koji je, koji je napadao našu zemlju. Ako je nekoga sramota te tri riječi, to je njihov problem, ali i vi i vaše proizvoljno procjenjivanje što je zakon, odnosno što je govor mržnje, po vašim uvjetima ne bi se trebalo dozvoljavati i ne bi vi ovdje trebali govoriti o pravo na iskazu ikoga, a vi pokušavate zabraniti da netko … .../Upadica: Vrijeme./... izgovori te tri koristili ste to kao repliku. Povreda Poslovnika, poštovani Milorad Pupovac. Štovani g. potpredsjedniče, ja ovdje ne kanim nikoga podsjećati ni na čiju ustavnu dužnost niti zakonsku, ali ću samo reći da postoje pozdravi u modernoj povijesti Europe, uključujući i hrvatsku, kojeg se moderna Europa i svjetska civilizacija odrekla i osudila u bilo kojoj inačici. O tome što to znači za mene

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana, ne mogu reći, poštovane kolegice i kolege. Pitala sam se cijelo vrijeme koliko će trebati vremena da u raspravi o ovom Zakonu, koji se zove Zakon o hrvatskom jeziku dođemo do ustaškog pozdrava i evo, došli smo. I treba jasno reći da je „Za dom spremni“ ustaški pozdrav. I tu staviti točku i završiti. Kad smo dobili Prijedlog Zakona o hrvatskom jeziku i kad dobijemo prijedlog takvog zakona, ja sam se i ono što mi je bilo bitno, da, šta je smisao i cilj zakona? Ako razumijem šta je smisao i cilj zakona, onda se mogu prema tome tako i postaviti. Ovo, zakon je, prije svega, besmislen, nepotreban, a rekla bih, čak i opasan, rasprava će ići kako će ići popodne, očekujem da će se i u raspravi otvoriti ta tema. Jednako tako, u pripremi sam išla vidjeti koja je bila namjera radne skupine Matice hrvatske koja je zakon sastavila i nije mi bilo baš do kraja jasno, ali ono što se može čuti u javnosti je da su bili inspirirani donošenjem takvog zakona u Srbiji i sad moram biti do krajnje linije sarkastična, natjecanje sa Srbijom ne treba biti razlog za donošenja zakona niti bilo koji put, pa tako ni ovaj put. Da je ovo zakon koji govori o korištenju hrvatskog standardnog jezika, da je ovo zakon koji nekako drugačije to definira, meni bi bilo jasno o čemu je riječ, ali u, i u replikama koji su bili na ministri, ministar je rekao zakon nema sankcija. Pa još bi bilo dobro da i zakon ima sankcija. Dakle, ajdemo ponoviti Ustav, Ustav propisuje da je u Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski standardni jezik i latinično pismo, a standard je određen pravopisom, gramatikom i rječnikom. Jednako tako dajte da ponovimo još jedanput kako je definiran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 Kroz zakon malo govorimo o hrvatskom standardnom jeziku, malo govorimo o hrvatskom jeziku. Dakle, ono što želim još jedanput napomenuti, a slijedeće je, kad u raspravi koju ćemo voditi u parlamentu je nekako malo ostalo nedefinirano, dakle govorit ćemo hrvatskim jezikom, ali kako onaj tko zna standardni hrvatski jezik će govorit njime, a koji ne zna će govorit hrvatskim jezikom pretpostavljam, jer ono što bi bilo za očekivati kad dobijete prijedlog ovakvog zakona koji govori Zakon o hrvatskom jeziku da je napisan na hrvatskom standardnom jeziku. Još jedanput moram upozoriti što se i prethodno upozorilo na odredbu Članka 3. i kaže predstavke europskom ombudsmanu, bilo bi za očekivati da je pučki pravobranitelj tu korišten, ako već govorimo o Zakonu o hrvatskom jeziku. Ja moram priznati ono što vi svi dobro koji sjedite meni s desna znate ovaj ćete zakon donijeti vjerojatno uz neke manje izmjene i ono što me posebno veseli je slijedeće. Da ćemo konačno vjerojatno dobiti prijedloge svih zakona koji dolaze u ovu sabornicu bez obzira da li su zakoni ili izmjene i dopune na hrvatskom standardnom jeziku jer to u ovom trenutku nije slučaj. Pretpostavljam da će i sabor zaposliti dodatno lektore i da prije neg što dođe na plenarnu sjednicu ćemo dobiti da su lektori pregledali i da prijedlog koji imamo je napisan na hrvatskom standardnom jeziku jer dobro znate svi zajedno da to danas nije slučaj, da mi zakone em u smislu opreme dobivamo u različitom, a jednako tako dobivamo vrlo često zaista, teško mi je upotrijebiti tu riječ, ali nekako moram upotrijebiti riječ to je nekako polupismeno. Moram se referirati dalje na recimo i ovaj zakon ima apsolutno u svojem smislu i svojem opremi niz poteškoća odnosno ja bih rekla neusklađenosti. Ako u član…, ako se Članak 9. isključivo odnosi na upotrebu hrvatskog standardnog jezika u međunarodnoj suradnji onda naslov iznad Članka 9. bi trebalo tako i glasiti, upotreba hrvatskog standardnog jezika u međunarodnoj suradnji, a ne na način na koji je to napisan. Dakle, i čak kad ste pisali zakon niste bili dosljedni, niste vodili računa negdje govorite hrvatski, negdje govorite i hrvatski standardi, negdje se odredba odnosi na hrvatski standardni, a u naslovu je hrvatski pa bi to bilo zgodno regulirati i napisati. Zatim, zakon propisuje naravno uvodi još jedno novo paratijelo kao da nam dosada toga nije bilo dosta, pa ćemo imati to još jedno. Voljela bih znati čemu ono služi osim da bude sinekura odabranima, to je ovaj puta Vijeće za hrvatski jezik. Zakon propisuje da je sjedište vijeća u Institutu za hrvatski jezik koji za vijeće obavlja administrativne, stručne, tehničke i pravne poslove. Baš me zanima gdje bi trebalo to vijeće ako ne u Institutu za hrvatski jezik. Ne znam gdje bi to moglo biti, a ako institut obavlja administrativne, stručne, tehničke, pravne poslove koje to onda poslove obavlja vijeće i zašto ga uopće treba imenovati i zašto ponovo uvodimo neko paratijelo jer imamo onda Institut za jezik pa lijepo taj Institut za jezik može odraditi taj posao. Nešto što je opaska na ovaj zakon koji dobro zapravo pokazuje čim bi se Vlada ipak možda treba pozabaviti, ali to joj nije u peti. Recimo umjesto da predlaže zakone kojim propisuje obveze Narodnim novinama kad je u pitanju regulacija jezika bilo bi recimo onako dobro da se osigura da Narodne novine obavljaju svoju temeljnu funkciju, a to je da recimo objavljuju češće pročišćene verzije zakona. To obzirom na sve silne izmjene i dopune bi bilo zaista nekako bolje i nekako korisnije. Postoje još neke odredbe za koje apsolutno mi nisu jasne. Voljela bi zaista da ako već želimo imati takav zakon da onda zovemo zakon o korištenju hrvatskog standardnog jezika ili korištenju hrvatskog jezika jer bi se, ovaj zakon odnosi na to, ali su vrlo zanimljive one odredbe koje su meni sporne, a to je, da zakon regulira uporabu jezika u javnim promidžbenim porukama i obavijestima i to u citiram, govorenom, pisanom, tiskanom ili rukopisnom ili elektroničkom obliku, pa stvarno i to u turističkoj zemlji ćemo na hrvatskoj, na hrvatskom pisati obavijesti. Em je glupo da budem potpuno jasna, em potencijalno i opasno. Zakon ide i dalje pa hoće regulirati jezik u promidžbenim porukama koje nisu javne pri tom uopće mi nije jasno što se ovim želi reći, ali nešto što je bilo i navedeno, a što bih se i ja mogla složiti, a to je da mi imamo problem da postajemo nepismeni kao nacija. I to ja uopće nemam dileme da se s tim složim. Pogledajte kako izgledaju mature, dakle državne mature gdje djeca na maturama veliki uspjeh imaju iz engleskog jezika, a iz hrvatskog jezika mislim da na zadnjoj maturi da ne kažem krivo, al je zaista pokazao se taj loš uspjeh i to nam je problem. Ali kolegice i kolege, pitam vas jer je evidentna podjela i točno vidimo i kako će se glasati i vidi se već i kroz raspravu kako će biti, dal će ovaj zakon riješiti taj problem koji imamo, dal se, dal će se ovakvim zakonom to rješavati? Sigurna sam da neće, to se rješava nekim drugim zakonima, načinom govorenja, poticanjem i svim ostalom, to neće riješiti ni ovaj zakon. Zbog toga što se tiče nas u klubu mi zasigurno ovaj zakon nećemo podržati, a ono što apsolutno mogu reći da je on besmislen i nepotreban, ali sve bi bilo to u redu, dakle ide ona super godina, izborna godina, već smo u predizbornoj kampanji, HDZ će se hvaliti da je eto on nakon dugog niza godina uspio donijeti, donijeti Zakon o hrvatskom jeziku i sve to bi bilo okej, evo stavit ću si kvačicu, napravili su i to da on djelomično i nije opasan, u kojoj mjeri i kako vrlo brzo će se vidjeti, ali ono na, na što ukazujemo, dakle u školovanju djece kad je hrvatski jezik onda na hrva…, dakle ona, ona satnica na hrvatskom jeziku mora biti u hrvatskom standardnom jeziku, sve one druge satnice mogu biti na nečem drugačijem ili na h… odnosno na hrvatskom jeziku, dakle ako, ako nemamo problem onda ajdemo si stvorit problem. Još jedanput ponavljam, ustav propisuje da je u Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski standardni jezik, to nam je propisano ustavom. Jednako tako ako smo željeli definirati način uporabe onda je to tako trebalo i glasiti i definirati u zakon, ovako idemo donijet zakon, u raspravi ajdemo probati se tu pokazati koje su razmimoilaženje, na kraju dana ćemo taj jezik, ja uopće nemam dileme donijeti, ali onda će nastati niz problema. Upozoravam već, već, već sad da bi bilo dobro da ovaj se ovaj zakon još jedanput pročita, pa da vidimo tamo i sam zakon nije na…, nije napravljen na hrvatskom standardnom jeziku napisan, da se napravi tehnički ispravan i da bude apsolutno jasno na što se što odnosi i kako se odnosi, a ne da zapravo vidimo da je rezultat zakona Vijeće za hrvatski jezik, baš odlično za sinekure pojedinaca, ali ono nakon što se donese taj zakon prvo na što ćemo inzistirati kad dođu slijedeći zakoni u HS da su lektorirani, pa ajmo vidjeti, hvala.

Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovana gospodo, kolegice i kolege saborski zastupnici i svi koji nas prate na televiziji i putem medija. Zakon o hrvatskom jeziku nastao je kao čin ljubavi i osjećaj odgovornosti koji kao narod gajimo prema hrvatskome jeziku i domovini. Hrvatski jezik je narodotvoran i to kroz sva stoljeća, te je prava potvrda slavne Humboldtove tvrdnje „Prava domovina je zapravo jezik“ ili još bolje kako Zlatko Tomičić pjeva „po njemu jesam ono što jesam, on otkriva našu mudrost i strast, po njemu znadem tko sam, gdje sam, on brani našu stoljetnu vlast“. Zakon o hrvatskom jeziku sastavni je dio i derivat je cijele hrvatske povjesnice od doseljenja do danas. Ivan Kukuljević Sakcinski je u svome govoru 2. svibnja 1843. u sabornici kazao „Mi smo potomci onih pređah koji su u staro vrijeme materinjski svoj jezik na toliko ljubili da su ga u 9. u 9. stoljeću ispovjednici vjere katoličke, kao i grčke u istu crkvu uveli i njega time u svijetu sa najstarijim grčkim i latinskim usporedili, a u domovini svojoj nad njim mi ga uzvisili.“ 180.g. nakon ovog slavnog govora mi sabornici, nasljednici tih časnih ljudi na čelu sa plemenitim Ivanom Kukuljevićem Sakcinskim donosimo zakon kojega je on tako srčano želio. Dovršavamo njegov posao, ali i ostvarujemo obvezu našeg naraštaja, onog naraštaja koji će u povjesnici biti upamćen po zlatnoj epohi kad je hrvatska domovina ispunila sva svoja povijesna očekivanja i ciljeve zbog kojih se stoljećima krvarilo. Imamo u Domovinskom ratu obranjenu i ostvarenu samostalnu demokratsku državu u potpunosti sljubljenu i integriranu sa zapadno-kršćanskim svijetom, državu hrvatskog naroda i onih koji je vole svim svojim srcem, u kojoj učimo od matere, govorimo i pišemo, te umiremo sa hrvatskim riječima na usnama. Domoljubi okupljeni u Matici Hrvatskoj i oko nje koja nas 181.g. uči hrvatskome jeziku pokrenuli su inicijativu i sačinili početni prijedlog zakona sa jasnim načelima koja su u ovome tekstu pred nama, a koji u sebi nosi i brojne prijedloge prikupljene na intenzivnom i plodnom javnom savjetovanju. Matičinu inicijativu su poduprli HAZU, Rektorski zbor, Društvo profesora hrvatskog jezika, Hrvatsko društvo književnika, Crkva u Hrvata i mnogi drugi. Valja ovo ovdje naglasiti jer njihova zajednička želja proizlazi iz iskrene namjere da hrvatskoj državi i narodu donesu samo dobrobit, a da nikome ne nanesu zlo. Vlada nam je pripremila dokument koji je suvremen, provediv, jednostavan i svima razumljiv, s kojim će biti lako očuvati, njegovati i razvijati hrvatski jezik u idućim godinama, u razdoblje u kojem mu ne znamo što i kako će biti,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 kajkavski i štokavski, snažno uzajamno prožete naslagama naše višestoljetne pismenosti, tradicije književnosti. Parafraziram slavnog i velikog profesora Radoslava Katičića, koji je između ostalog i potpisnik one povijesne Deklaracije o imenu položaja hrvatskog jezika iz 1967. koje je potpisao sa matičarima ali i predsjednik Vijeća za normu hrvatskog jezika koje je 2012. ova Vlada ukinula.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 koje mora njegovati i imati normu standardnome jeziku s kojim se svi u Hrvatskoj razumijemo i čakavac na Jadranu i kajkavac na našem sjeveru, štokavac u srednjoj Bosni i na hrvatskome jugu. Zakon ne donosimo zato jer naše manjine imaju Zakon o zaštiti i uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina pa moramo i mi. Pa neka ga imaju i dobro je da ga imaju i oni su baštinici koji obogaćuju hrvatski kulturni prostor. Ne donosimo zakon jer ga ima većina europskih zemalja, ne donosimo ga ni zato kako neki špekuliraju da se moramo štitit od posizanja s istoka, ne. Zakon donosimo kako bismo mu osigurali promišljenu i planiranu budućnost, a ne da se, da ga strogo propisujemo jer jezik se ne može propisivati. On se piše, on se čita, on se govori, on se ne propisuje. Zakon ne donosimo kako oporba govori radi predizborne kampanje, napadajući HDZ. E pa istine radi, proučite moje govore iz prošlog saziva i iz ovoga saziva, u kojem sam nekoliko puta najavio zakon i njegovu potrebu. Pročitajte zapravo sve te rasprave koje smo toliko puta iznijeli i koje su sasvim sigurno doprinijele da taj zakon konačno i bude na našim klupama. Mi smo ako ste imali prigodu slušat, od nekih kolega koji se predstavljaju kao intelektualci morali, morali bi se bar u ovome trenutku suzdržati od svojih žustrih izričaja kojima izražavaju svoje negodovanje i optužuju drugu stranu da iz politikantskih razloga želi donijeti ovaj zakon. Tomu nije tako. U ovome trenutku bi oni se morali praktički pridružiti postizanju potrebnog suglasja svih domoljubnih političkih snaga u Hrvatskome saboru i hrvatskome narodu. Uživajmo i blago izgovarajmo naš plemeniti jezik, odbacimo ljutnju, zluradost, naizgled dopadljive doskočice pune sočnih epiteta na stranim jezicima. Nepotrebno, nekorisno, nedostojno ovako plemenite i važne teme u ovome časnome domu. Profesor iz Možemo insinuira o jezičnim policijama koje će uredovati po Zagrebu. Pa to mi uopće nije jasno gdje je pronašao tako nešto, to je nedostojno profesora, jer to nije istina. Takva odredba u ovom zakonu ne postoji. Možda bi oni htjeli da postoji kako bi mogli jer su razočarani što ga nema, kako bi mogli upirati prstom i kazat, aha, vi želite jedan nedemokratski zakon. Nije tako. Ovaj zakon je moderan, uključiv. Nema kazni kako neki razočarano kažu. Pa zašto bi zakon trebao imati kaznu. Možda u to komunističko doba su postojale kazne, zbog hrvatskog jezika se odlazilo u zatvor. Mi imamo afirmativni zakon. Potpredsjednica sabora je neki dan na Odboru insinuirala na neustaštvo koje se probudilo u našoj namjeri da donesemo ovaj zakon, pa to je nečuveno. To je nečuveno. I ona izražava žal što nema argumenata kako bi mogla prstom pokazat da je ovo jedan netolerantni, neuključiv, loš zakon. Ja u toj vašoj razočaranosti ne mogu vam pomoći ali vi možete pomoći sebi i shvatiti što hrvatski narod želi i dati ruku i dati doprinos za ovaj zakon, koji je potreban nama kao razvijenom demokratskom društvu. Najvrjednija i najvažnija osobina Zakona o hrvatskom jeziku je njegova potpuna otvorenost, uključivost i demokratičnost jer u svojoj osnovi ima Vijeće za hrvatski jezik koje samostalno promišlja o budućnosti hrvatskog jezika, procjenjuje i usmjerava, daje savjete, preporuke i prijedloge mjera za zaštitu hrvatskog jezika. Hrvatsko je sastavljeno, Vijeće je sastavljeno od vrha jezikoslovne struke. Druga važna značajka zakona jest i odredba kojom se Vladi propisuje obveza donošenja nacionalnog plana hrvatske jezične politike sa popisom prioritetnih ciljeva i mjera. U tom stvaranju dokumenta koja nije popis želja nego vrlo jasna rasčlamba postojećeg stanja i razrada važnih pitanja, sudjelovat će najznačajniji stručnjaci iz više područja znanosti. Posebno će se voditi računa o sustavima pomoću kojih će se učiti hrvatski jezik, naši potomci ali stranci koji su odlučili se ovdje doseliti. Radit će se i na razvoju nazivlja, posebno onog iz tehnološkog polja kojim se sve više i više suočavamo. Nacionalni plan će djelatno provoditi mjere za provođenje razvoja hrvatskog jezika u budućnosti. Ovaj zakon daje veliku pozornost i zapostavljanoj struci lektora koji će raditi u svim javnopravnim tijelima kako bi svi tekstovi bili razumljivi i baki u Slavoniji i ribaru u Komiži jer hrvatski čovjek ne smije biti diskriminiran ukoliko ne pozna niti jedan drugi jezik osim hrvatskoga. I ovaj zakon mu to omogućuje. Važno je naglasiti da je posljednjih godina od kad je hrvatski jezik postao služben u EU, najveća produkcija hrvatskog jezika, upravo u prevoditeljskoj službi u Bruxellesu. i tisuće stranica se proizvode svakoga tjedna i njima treba pomoći, dati im tijelo koje će ih savjetovati da izbjegnu dvojbe kada se suočavaju sa stranim terminima brojnih stranih jezika koje bi morali prevesti na hrvatski jezik, e kako bi ga i mi razumjeli. i gospodinu ministru što su nam predstavili ovaj prijedlog i koji su zajedno sa svojim suradnicima razradili izvrstan dokument kojega ćemo mi sabornici sasvim sigurno sa prijedlozima ovdje iznešenima još bolje, još više poboljšati i nadam se uskoro donijeti. To je zapravo najbolji način sa kojim zakon postaje svojina hrvatskoga naroda po važnosti u razini sa onim povijesnim dokumentima koje je ovaj Časni dom već donosio. Bio sam ovdje u ovoj sabornici te zime 1990. kad se donosio hrvatski Božićni Ustav i tada smo u članku 12. stavili jednu jednostavnu, tako jasnu i kratku odredbu, a to je: „Hrvatski jezik je službeni jezik u Republici Hrvatskoj kao i latinično pismo.“ Može li biti kraće i jednostavnije? I bogu hvala što naša djeca čitajući taj članak i ne slute koliko je želja, muka, suza i žrtve dalo da bismo imali takav jednostavni članak. Bogu hvala, oni žive u modernome društvu i sad je došlo vrijeme da taj članak oživotvorimo kroz zakon. Takav je i zakon jednostavan, kratak, jasan, provediv. Zakon kojega će svaki hrvatski čovjek moći pročitati, razumjeti, biti ponosan na njega. Predsjednik Sabora u ono doba, pjesnik Vladimir Nazor nam je ostavio svoju pjesmu o jeziku i njoj pjeva. Ne znamo da li smo gradili mi njega ili on je nama svoju dušu dao, a sada nov kada mulj i suša prijeti u ovom lomu i gaženju svega još nikad Hrvat nije bolje znao da mu je s njime živjeti i umrijeti. Jeste li se ikad upitali koliko su Hrvati pjesama, tekstova posvetili hrvatskom jeziku? Preradović je pjevao o jeziku roda svoga. Silvije Strahimir Kranjčević, A.G. Matoš, Tin, Tonči …/Govornik se ne razumije./… ili još dalje u prošlog Petar Zoranić je uskliknuo; „blaženi slovuć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 Izražavali su svoj domoljubni žar, suprotiva Turkom ali i suprotiva silniku koji im je jezik, to jedino što im je preostalo htio, ali nije uspio uništiti i nije mogao jer je hrvatski nama u genima bio on čakavski, kajkavski, štokavski. Bilo koji iz tog zlatnog trojstva koji je u jedinstvu, u stoljetnim iskustvima i borbom ipregniran postao naš jedinstveni hrvatski jezik. Istinski hvala svim našim …/Govornik se ne razumije./… koji su nam jezik sačuvali i predali ga da ga damo potomcima koje učimo budu ponosni na njega. Na nama je zbog svih njih, ali i naše djece dragi gospođe i gospodo zastupnici donijeti ovaj za narod i Domovinu prevažni, uzvišeni zakon koji će dugo ostati zapamćen u našoj povjesnici. Vodite računa o tome. Ostat će dugo onoliko koliko nam živo srce bije. Hvala vam lipa i živio hrvatski jezik! Sada će u ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Evo dragi sudionici ove rasprave sad ste imali i jako dobru ilustraciju kako to izgleda kada jezik nije elastično stabilan u vremenu kako se definira jezik u prvom srednje i učimo u prvom srednje već se arhaično upotrebljava kao jedan oblik muzeološkog primjerka, citiramo Mažuranića ali tako i govorimo kao da se jezik nije razvio u vremenu. Citiramo Ivana Kukuljevića Sakcinskog ali ne priznajemo da je jezik od tada prošao nekakve razvojne faze. Valjda bismo se trebali vratiti u razdoblje ahavaca ili čega čega već ne. No, ono što ja želim ovdje pokazati je da je ovaj zakon izuzetno loš i da će on imati zapravo dosta loše posljedice potpuno suprotno onom što je ovdje predstavljač želio reći. No, prije svega upozorila bih vas na jednu simptomatičnu činjenicu da je sam predstavljač zakona mucao dok je čitao sa papira taj zakon i predstavljao taj zakon, da je nesigurnost u čitanju teksta, dakle ne usmenog govora, nego čitanju teksta bila prisutna i kod samog predstavljača. A da je sam predstavljač pokazao kako nitko danas ne može i to ću pokušati dokazati uistinu zadovoljiti standard, a prije svega ako ni u čemu drugome, a onda u naglasnoj štokavskoj normi. Pa je tako predstavljač govorio da nešto ne sadržava umjesto sadržava, institut umjesto institut, globalizirano umjesto globalizirano, identitet, umjesto identitet, standardizirano itd. Prevodi umjesto ono što bi njegovi puristi željeli, a to su prijevodi itd. itd. Ono što on i njegovi žele učiniti sa ovim zakonom je jedna šizoglosija, strah, nesigurnost kod govornika, kriminalizacija dijalekta, koncentracija na formu a ne sadržaj što već 30 godina zapravo od tih fundamentalista, jezikoslovaca i dobijamo, da se ljudi u javnom prostoru boje govoriti, da ljudi više paze na to kako će, što reći nego što će reći. Posljedice zakona nitko to neće moći ostvariti, a pogotovo ne zato što jezikoslovci ili policajci u jeziku stalno izmišljaju nove elemente koji nisu pravilni pritom se međusobno uopće ne slažu. Jezična savjetovanja savjetovanja nude različite stavove u tome primjerice kaže li se ponovo ili se kaže ponovno? Dakle, mi kao nacija ne znamo kako se kaže again, engleski izraz, mi ne znamo kako se again, na pravilnom hrvatskom. Tko će dakle, odlučiti je li neki primjer diskursa standardni ili nije? Drugo, zašto nitko to neće moći savladati? Zato što štokavski standardni naglasak, kao što sam ilustrirala, prosječni nespiker, govornik ne može do kraja usvojiti, nemaju ga niti tu fundamentalni, fundamentalisti Treće, govor se ostvaruje u realnom vremenu i ne može se toliko kontrolirati. Sve to vodi u nesigurnost, strah od jezika i shizoglosiju, ekstreman fokus na formu nauštrb sadržaja komunikacije i autocenzuru, a možda je vladajućima to upravo i cilj. Druga najvažnija stvar je žestoko maltretiranje nastavnika, što će biti posljedica ovog Zakona koji više ne smiju koristiti dijalekt i pazite, meni je ministar u replici odgovorio, a nigdje to u zakonu ne piše, usput rečeno, da se to odnosi samo na hrvatski jezi, na predmet hrvatski, na svim drugim kao predmetima će se moći koristiti dijalekt, to nigdje u zakonu ne piše, ali samo pokazuje intenciju zakonodavca da se što šire, a onda, ako ga napadneš, onda to suzi, promovira diktatura u jeziku. Jasno da nitko ne govori jakim dijalektom, ali ovo znači da kad kažem na nastavi „kaj“ ili „ča“ ti već kršiš zakon. Dakle, danas je ministar rekao da je to samo pravilo za hrvatski jezik, nigdje u zakonu ne piše. To su odredbe prikladne za totalitarne režime i argument da to postoji u nekim drugim zemljama nije validan. Postoje zakoni o jeziku, ali oni nisu u ovoj formi, znači postoje zakon o jeziku koji su u nekim drugim formama, a i jako puno zemalja uistinu nema zakon o jeziku. Treća stvar je povezana s ovim prethodnim. Radi se da je prijedlog prepun, uistinu veličanja dijalekata, a brani im prisutnost u javnoj sferi, to je u potpunom proturječju i pokazuje da slavljenje bogatstva hrvatskog jezika za ovaj Zakon predstavlja običnu frazu i ne znači ništa. To bogatstvo se sada treba povući u podrume i u svoja 4 zida rezervirati za dane piva i dane folklora, .../nerazumljivo/... to bogatstvo jezika treba biti ograničena. Također, kada zagovornici prijedloga kažu, ne zadire se u privatnu komunikaciju, kuhinjski jezik i jezik kafića, pa taman bi to trebalo. Pa je li nam još samo to treba? Pa da nam netko u kafiću dolazi govoriti na koji način trebamo govoriti? S kojim pravom se zadire u javnu komunikaciju svakog pojedinca? Non stop smo ovdje slušali da je jezik pitanje hrvatskog identiteta, ali jezik je pitanje identiteta svake osobe, svakog čovjeka, to je normalna komunikacijska dimenzija naše psihologije i to žele ograničiti. To je kao da se određuje koja je pravilna boja kose, boja kože, odjeće, izgleda, to je u demokratskom društvu nedopustivo, jezik je izraz identiteta svakog pojedinca i nijedan režim nema pravo oduzimati mu pravo na izražavanje u javnoj sferi kako želi. Dapače, univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima izrijekom navodi jezičnu diskriminaciju kao nedopustivu. Citiram, svakome pripadaju sva prava i slobode utvrđene u ovoj Deklaraciji, bez razlike bilo koje vrste, kao što je rasa, boja kože, spol, jezik, vjeroispovijed, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, društveno podrijetlo, imovina, rođenje ili drugi status. Također, u deklaraciji piše, citiram, svi su pred zakonom jednaki i svi imaju pravo na jednaku pravnu zaštitu bez ikakve diskriminacije, svi imaju pravo na jednaku zaštitu od bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova Deklaracija kao od svakog poticanja na takvu diskriminaciju, čl. 7, znači ovakav zakon krši Deklaraciju o ljudskim pravima. Zakon tvrdi da neće biti učinka na nijednoj društvenoj razini, a prijedlog baš promiče diskriminaciju i isključivost, pa tako u čl. 11 imamo izrazito konzervativan, ali prije svega, neznanstveni pristup iz perspektive čiste ideologije standardnog jezika gdje se kaže i predviđa da samo standardni dijalekt se može koristiti u javnoj usmenoj i pismenoj komunikaciji uz velikodušno dopuštanje upotrebe nestandardnih dijalekata u neslužbenim prigodama. Takvo zamišljanje strogo razdvojenog, razdvojenih standardnog dijalekta i nestandardnih dijalekata štetno je i socijalno isključivo, a u znanosti o jeziku i u praksi neodrživo. Naime, razni kodovi kojima pojedinci vladaju stalno su u kontaktu u umu u tog pojedinca između raznih pojedinaca i skupina u društvu te utječu jedni na druge, pogotovo u usmenoj komunikaciji, zbog toga je nemoguće očekivati da jezična jezična proizvodnja velikog broja ljudi koji sudjeluju u javnom diskursu bude potpuno standardna. Primjerice, standardnim naglascima, kao što sam rekla, praktički je nemoguće ovladati, pogotovo općoj populaciji ako u djetinjstvu i ranoj mladosti nije bilo dovoljno neformalne izloženosti tog naglasnom tipu, što kroatisti dobro znaju, pogotovo neštokavci. Ne radi se samo o općim pravilima koja se mogu naučiti u školu, nego i učenju svake pojedine riječi i njezinog naglasnog tipa, kao što sam ilustrirala, sam ministar u svu pažnju i koncentraciju nije sposoban držati se štokavskog standarda u naglasku i to je sasvim normalno i nitko se toga ne treba sramiti. Također, ako zakon navodno želi promovirati bogatstvo hrvatskog jezika kao skupa raznih narječja i dijalekata, čl. 6, kako onda možda istodobno zagovarati upotrebu samo jednog, strogo ograničenog koda standardnog dijalekta u javnom diskursu? Javni diskurs je s političke perspektive najvažniji oblik diskursa pa nije jasno zašto bi se iz njega isključili nestandardni dijalekti odnosno jezična proizvodnja koja kombinira nestandardne i standardne elemente, a ta je kombinacija najčešća u javnoj komunikaciji. Ta dva pogleda se potiru i riječ je o čistoj floskuli i strategiji kojom se zapravo promovira siromaštvo hrvatskog jezika samo jedan kod standardni dijalekt smatra se legitimnim, tako se smije govoriti u javnosti, tu će se producirati, naravno, sve te jezične, pravopisne savjetnike, tu će se sad stručnjaci pojavljivati kako je ispravno govoriti, a sve drugo su nepravilne, netočne, neprecizne, loše varijante hrpe pogrešaka koje treba ispraviti učenjem pravilnoga jezika itd., takva perspektiva u potpunoj je suprotnosti sa svime što se u znanosti i u jeziku o komunikaciji zna i što se promovira. U lingvistici se naime zna i to da su svi kodovi kojima se služe pojedinci i razne društvene skupine ujedno i sredstvo iskazivanja raznih identiteta, ako je standardni dijalekt jedini legitimni kod u javnom diskursu onda svi identiteti koji se iskazuju nestandardnim dijalektima i kombinacijom nestandardnih dijalekata i standardnog dijalekta postaju također nelegitimni i nepoželjni prikladni samo za neformalne i privatne prigode. Da, radi se o delegitimaciji velikog broja identiteta govornika hrvatskog jezika. Ako se zakonom legitimira takva ideologija standardnog jezika onda se sasvim opravdano može očekivati da će se kod velikog broja ljudi pojačati ono što se promovira već 30 godina jezična nesigurnost, strah od strah od jezika i jezična samomržnja odnosno šizoglosija. U praksi to znači da bi veliki broj ljudi mogao odustati od govorenja i pisanja u javnoj sferi zbog dojma da ne znaju pravilan jezik, a to je upravo suprotno od socijalne uključenosti. Radi se o socijalnom isključivanju, promociji jezične nesigurnosti i stigmatizaciji većine hrvatskih dijalekata identiteta koji se njima iskazuju. S obzirom na sve navedeno može se zaključiti upravo suprotno od onog što piše u zakonu da će učinak zakona biti neznatan. Što uopće donosite zakon ako će učinak zakona biti neznatan, ali nije to točno. Učinak zakona zakona će nažalost biti itekako znatan. Može se očekivati da će ako se zakonom legitimira ideologija standardnog jezika i korištenje samo standardnog dijalekta u javnom, u diskursu desiti recimo to da poslodavci mogu tražiti od budućih zaposlenika da pokažu znanje standardnog dija… standardnog dijalekta. U praksi to znači jezično testiranje u kojem će literatura za pripremu biti razni jezični savjetnici koji su iz lingvističke perspektive zbirke neznanstvenih, subjektivnih, ideoloških, nesustavnih i štetnih ideja o jeziku koje mogu samo povećavati strah od jezika i jezičnu nesigurnost. Neki će pojedinci biti uspješniji u takvim testiranjima od drugih iako elementi koje savjetnici zagovaraju ne prenose poruke kvalitetnije od elemenata koje savjetnici kritiziraju i time će se smanjiti pravo na jednaki tretman u dijelu zapošljavanja i rada. Uz to zakonom se predviđa da se iz javnog diskursa isključe govornici koji se služe nestandardnim dijalektima ili kombinacijom standardnog i nestandardnih dijalekata. Radi se o oduzimanju prava na javni diskurs i na sudjelovanje u javnoj sferi velikom broju govornika hrvatskog jezika odnosno riječ je o promociji izravne diskriminacije po jezičnoj osnovi. Učinak ovog, u ovoj kategoriji ne može se dakle procijeniti kao neznatan nego sasvim suprotno kao vrlo velik. Radi se o zakonu kojim se pokušava legitimirati i institucionalizirati jezična diskriminacija. Svaki pojamni oblik nekog jezika ujedno su sredstvo iskazivanja raznih izvan jezičnih identiteta i u demokratskom društvu ne postoji legitiman razlog da se isključi iz javne sfere i javnog diskursa odnosno javne govorne i pisane komunikacije osoba koja ne govori standardnim I zaključno, dakle ono što ćemo mi ovdje dobiti je opasan zakon koji možemo samo predvidjeti koje će imati reperkusije ali zasigurno će imati posljedice zlostavljanja zlostavljanja nastavnika u nastavi bilo hrvatskog jezika, bilo drugih predmeta. Imat će za posljedicu nesigurnost običnih govornika u javnom prostoru. Imat će za posljedicu jezičnu policiju i proizvodnju ogromnu publikaciju raznih ispravnih kodova kako se smije, ne smije govoriti i imat će u konačnici sigurno za posljedicu ogromnu, ogromnu nesigurnost u javnom govoru, šizoglosiju, ljudi će se bojati govoriti i što je ispravno, a više će paziti na formu nego sadržaj, ali to je nažalost stvarno i sad vidimo ovdje na način na koji se ovdje govorilo kod nekih govornika samo ću vas upozoriti da sam skoro pa sigurna da su standardni govornici, govornici hrvatskog jezika puno bolje razumjele one koji govore teškim dijalektom u ovom tu saboru nego kolegu Hasanbegovića ili kolegu Oparu koji se izuzetno trude govoriti navodno hrvatskim standardnim dijalektom. Naši govornici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 Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice nisam siguran da smo ja i gospođa Peović čitali isti zakon odnosno prijedlog zakona, ali dobro to je ovaj svakome valjda po svome. Danas raspravljamo, raspravljamo o pitanju od velikog značaja donošenju Zakona o hrvatskom jeziku. Ovaj zakon treba biti dokaz predanosti našoj kulturi i baštini te svjetionik našeg nacionalnog identiteta kao što smo već, kao što je već nekoliko saborskih zastupnika ovdje naglasilo. Naše putovanje do ovog trenutka prožeto je poviješću, ako se vratimo mislima u prijelomni trenutak hrvatske povijesti 1843. godinu tada se Ivan Kukuljević Sakcinski hrabro i vizionarski obratio Hrvatskom saboru na našem materinjem jeziku. Prvi put nakon stoljeća dvorana Hrvatskog sabora odzvanjala je hrvatskim jezikom, jezikom koji je bio potisnut i marginaliziran pod tuđinskom vlašću kroz povijest. Od 13. stoljeća latinski je bio službeni jezik no govor Sakcinskog označio je početak nove ere, doba u kojem će naš jezik ponovno zauzeti mjesto koje mu pripada u našim školama, uredima i javnom životu. Ovim predloženim zakonom nije riječ samo o formaliziranju statusa hrvatskog jezika, radi se o odavanju počasti, borbi i težnjama naših predaka. Radi se o ispravljanju povijesnih nepravdi i vraćanju onoga što je inherentno naše. Ne može se precijeniti važnost jednog ovakvog zakona iako i on ima manjkavosti i mana. Više od 150 godina hrvatski jezik suočava se sa brojnim prijetnjama i pokušajem Sjetimo se bečkog književnog dogovora iz 1850 godine koji je nastojao podvesti naš jezik pod jedinstveni jezični kišobran pogubnih političkih saveza i neprirodnih društvenih konstrukcija. Sjetimo se kako je Ante Starčević otac Domovine žestoko kritizirao takvu politiku. Starčevićeva bitka nije bila samo protiv politike već i protiv vladajućih i nadolazećih ideologija, a osobito onih koje je propagirao Vuk Stefanović Karadžić. U Karadžićevim jezičnim zamislima i učenjima Starčević je shvatio pravu narav njegovih namjera. Karadžić je posijao sjeme hegemonističke ideologije velike Srbije i to kroz jezik. Karadžićevo zalaganje za standardizirani jezični pristup među južnim Slavenima prema Starčevićevom mišljenju bio je veo, odnosno smokvin list za srpsku dominaciju i negiranje hrvatstva. Ta kulturna i jezična hegemonija izravno je ugrožavala jedinstveni identitet i suverenitet hrvatskog naroda što je Starčević u potpunosti razumio. Shvatio je da bi prihvaćanje Karadžićevih jezičnih načela otvorilo put političkom i kulturnom pokoravanju Hrvatske pod krinkom jezičnog jedinstva. Taj ideološki sukob između Starčevića i Karadžića bio je simbol širih borbi između hrvatskog i srpskog nacionalizma u čijem je središtu bio jezik i identitet. ne trebamo zaboraviti ni novosadski dogovor iz 1854. godine kojim je naš jezik označen kao hrvatsko-srpski i kojim se ponovno htjela ostvariti prvobitna ideja Vuka Karadžića samo ovog puta u izmijenjenom i uljepšanom obliku. Ali danas imamo priliku napraviti još jedan povijesni iskorak poslati jasnu poruku da Hrvatska cijeni i čuva svoj jezik. Nismo sami u ovom nastojanju. Mnoge nacije unutar i izvan EU donijele su zakone za zaštitu svojih jezika Francuska, Švedska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Estonija, Latvija, Litva, Malta, Belgija, Finska, Švicarska, Španjolska, Irska, Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo i drugi koji su priznali važnost pravne zaštite svojeg jezika. Kao i svaka značajna promjena, ovaj prijedlog ima svoje protivnike. Samo spominjanje Zakona o zaštiti hrvatskog jezika izazvalo je bijes onih koji se drže zastarjelih pojmova zajedničkog jezika i nastranih, zaostalih ideologija Vuka Karadžića i bravara iz Kumrovca. Njihove reakcije podsjećaju na scenu iz bajke „Šuma Striborova“ u kojoj samo pogled na novo izlegle ptičice, snahu guju, odnosno snaga guja otkriva svoj zmijski jezik i otkriva svoju pravu narav. Evidentno je da hrvatski jezik ostaje bojno polje, lakmus test namjera i političkih ideja kojima pripadamo. Važno je napomenuti da je zakon ovakav kakav je nesavršen i nadamo se da će u drugom čitanju doći do revizije. Nije jasno definirano što se događa u trenutku nepoštivanja zakona. Popustljivost koja otvara vrata za kontinuiranu zlouporabu i nepoštivanje našeg jezika osobito u privatnim medijima ipak čak i u sadašnjem obliku ovaj je prijedlog korak prema naprijed u jačanju hrvatskog identiteta. Danas postoji otpor prema svemu što afirmira hrvatski jezik, što otkriva duboko ukorijenjene predrasude i zadojenost anti hrvatskim idejama, ideologijama i vrijednostima. Kritičari zakona izrazili su zabrinutost, a naša je dužnost konstruktivno se pozabaviti tim zabrinutostima. Kao što sam već napomenuo značajna kritika je nepostojanje kaznenih mjera u zakonu. Ovaj se aspekt smatra nedostatkom odnosno pozivom na kontinuirano nepridržavanje zakona. Međutim, nadam se da je ovo početna popustljivost, strateška odluka koja dopušta razdoblje prilagodbe i obrazovanja. Prava bit ovog zakona nije u kažnjavanju već u njegovanju, poštovanju i privrženosti našem naslijeđu. Još jedno područje spora uključuje potencijalne financijske implikacije posebice u pogledu zapošljavanja lingvista i lektora. Iako će biti troškova povezanih sa ovim mjerama oni nisu pretjerani kada se usporede s kulturnim i intelektualnim obogaćenjem koje donose. Ulaganje u jezike je ulaganje u naš nacionalni identitet. To je mali trošak u usporedbi sa gubitcima koje snosimo kulturnom erozijom. Neki kritičari tvrde da bi obvezno zapošljavanje lingvista u državnim tijelima i drugim javnim institucijama moglo dovesti do nepotizma ili favoriziranja. Iako takve zabrinutosti nisu neutemeljene, ako pogledamo dosadašnji rad ove Vlade te zabrinutosti zanemaruju onu širu sliku. Potreba za lingvističkim stručnjacima nije izmišljotina nego dugogodišnja nužnost koja je formalno priznata i regulirana ovim zakonom. Zakon samo institucionalizira ono što bi već trebala biti standardna praksa u očuvanju jezičnog integriteta službene komunikacije. Ovaj zakon nije bit i kraj našeg lingvističkog putovanja. To je zapravo temeljni početak, temeljni korak. Zakon postavlja temelje za snažniju i sveobuhvatniju jezičnu politiku budućnost. Lakše je izmijeniti postojeći zakon dok identificiramo nedostatke i propuste, nego krenuti od nule. Predloženim zakonom utvrđuje se primat hrvatskog jezika u službenoj i javnoj komunikaciji s čime se postavljaju temelji za ekspanzivniju jezičnu politiku. Značaj zakona nadilazi puku regulativu, sažima deklaraciju naših kulturnih vrijednosti i prioriteta. Jezik nije samo medij komunikacije to je srce našeg nacionalnog etosa, to je plovilo koje nosi našu povijest, naše tradicije i naše kolektivno sjećanje. Središnje obilježje ovog zakona je osnivanje Vijeća za hrvatski jezik. Ovo će tijelo imati ključnu ulogu u oblikovanju naše nacionalne jezične politike. Njegova učinkovitost uvelike će ovisiti o predanosti naše Vlade i društvenih sudionika prema hrvatskom jeziku. Ako je vijeće samo simbolički entitet, njegov će utjecaj biti ograničen. Međutim, ako se osnaži i podupre, može biti katalizator značajnih i pozitivnih promjena u našem jezičnom krajoliku. Vijeće treba sačinjavati osobe visokog ugleda i stručnosti u području lingvistike i kulturologije. Članove treba birati po znanju, čestitosti i predanosti očuvanju i promicanju hrvatskog jezika. Ovo Vijeće ne smije biti pokolebano političkim vjetrovima i partikularni i stranačkim interesima, već bi trebalo stajati kao bastion lingvističke znanosti i zagovaranja. Moramo shvatiti što doista znači brinuti se za naš jezik i kako ovaj Zakon služi kao odskočna daska prema ponovnom osnaživanju nacionalnog identiteta. Briga za hrvatski jezik nije prazna floskula, to je aktivna predanost osiguravanju da naš jezik, ne samo preživi, nego i napreduje. To znači osigurati da hrvatski jezik bude primaran način komunikacije u našim školama, državnim tijelima i javnim subjektima. To uključuje stvaranje okruženja koje njeguje i slavi naše različite dijalekte i lokalne idiome, prepoznajući ih kao sastavne dijelove našeg jezičnog nasljeđa. Nastojanje da zaštitimo hrvatski jezik nije izolirano od globalnog konteksta, zadiranje engleskog i drugih jezika u naše javne i privatne sfere je fenomen koji ne možemo zanemariti. Od natpisa u našim gradovima do terminologije koja se koristi u raznim stručnim područjima, društvenim mrežama, bilježimo sve veći priljev stranih riječi neprilagođenih našem jezičnom okviru. Ovaj Zakon korak je suprotstavljanju takvim trendovima, osiguravanju da hrvatski jezik ostane na prvom mjestu u našem narodu. Hrvatsko društvo književnika i drugi kulturni subjekti izrazili su zabrinutost da je primarni cilj zakona eliminirati riječi i utjecaje susjednih jezika, posebice srpskog. Moramo shvatiti da je ključno zaštititi naš jezik od neprimjerenih vanjskih utjecaja. Riječ je o tome da se hrvatski jezik postavi kao kamen temeljac naše nacionalne komunikacija i da se osigura njegova pravilna uporaba i razvoj. Briga da bi lokalni dijalekti i regionalne jezične varijante mogle biti potisnute ovim novim zakonodavstvom je neumjesno. U zakonu se izrijekom spominje zlatna formula hrvatskog jezika ča, kaj, što, koja odražava našu jezičnu raznolikost. Zaštita i promicanje našeg standardnog jezika ne znači zatiranje naših dijalekata. Umjesto toga, oni koegzistiraju, obogaćujući jedan drugoga. O našoj zajedničkoj volji ovisi učinkovitost Vijeća za hrvatski jezi, a time i uspjeh ovog Zakona. Ako je zakon samo simbolična gesta, onda vijeće neće imati nikakvu svrhu, a kao što su rekle kolege iz oporbe, ovaj Zakon će koristiti kao smokvin list za nadolazeće izbore. Međutim, ako smo istinski predani revitalizaciji našeg jezika, onda ovo Vijeće može postati moćna snaga za jezično i kulturno pomlađivanje. Financijska potpora vijeću je ključna. Potrebni su mu resursi za administrativni, tehnički, pravni i znanstveni rad. Uspoređujući troškove zaštite našeg jezika s lošim financijskim upravljanjem u drugim sektorima, postaje jasno da ulaganje u naš jezik nije samo nužno nego i moralni imperativ. Zaključno, ovaj Zakon ne smije biti kraj nego početak. Poziv na akciju za sve nas koji držimo do svoga jezika, poziv na nastavak dijaloga o našoj jezičnoj baštini i njezinom mjestu u suvremenom svijetu, na ovaj Zakon moramo gledati kao na živi dokument koji se razvija, kako se razvijaju, kako se razvijao i naš jezik i društvo. Zakon o jeziku reafirmacija je našeg identiteta, izjava da hrvatski jezik nije samo sredstvo komunikacije, već i sama duša našeg naroda, izjava je to da cijenimo svoju prošlost, da smo svjesni svoje sadašnjosti i da smo predani budućnosti u kojoj će hrvatski jezik i dalje biti izvor ponosa i zajedništva. Klub Hrvatskih suverenista prihvatit će ovaj Prijedlog zakona, nadamo se da će doći do izmjena do drugog čitanja i smatramo da je ključni dio naše kulture odnosno da je jezik ključni dio naše kulture i ostavštine koju ćemo prenijeti budućim generacijama obogaćene i pune životu. Hrvatski jezik je više od riječi i gramatike, to je utjelovljenje onoga što jesmo kao ljudi, to je naša povijest, naša kultura i naš identitet. Hvala U ime Kluba socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. Pitanje hrvatskog jezika, pitanje Zakona o hrvatskom jeziku, je li možda ono kako je ovaj Zakon i trebao nositi ime, pitanje zakona o korištenju hrvatskog jezika, prvoklasno je političko pitanje. Prvoklasno je političko pitanje o kojem raspravljamo u najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu RH, na mjestu u kojem sjede političke stranke centra, lijevog i desnog političkog spektra, ali ovo pitanje, pitanje o hrvatskom jeziku ne smije biti pitanje politikantstva. Ovo pitanje ne bi smjelo biti pitanje podjela na ideologije. Ovo pitanje bi trebalo biti pitanje koje sa velikom političkom odgovornošću sagledavamo svi skupa, odgovorno gledajući u ono što je naša mlada država u zadnjih 30-ak godina proživjela, što je proživjela možda u svojoj višestoljetnoj povijesti, ali i ono što očekujemo, u što očekujemo da ona izraste. Govoriti o jeziku nije jednako govoriti u zemlji koja ima milijune ljude ili milijarde ljudi i u jednoj maloj zemlji kao što je Hrvatska. Nije jednako govoriti u zemlji koja unutar svojih granica ima populacija koja se smanjuje i koja se iseljava i zapravo taj jezik, taj jezik ubavi na kojem su nas učili tepati, te jezik ubavi prenosi u svoje nove domovine. I onda često nije čudo kada svi skupa kažemo da je za jedan mali narod pitanje jezika pitanje identiteta, pitanje kulture, pitanje povijesti i pitanje tradicije. Otvara se pitanje da li je ovo idealan zakon s kojim smo se mi danas mogli susresti? Tu je bilo danas svakakvih ocjena i zasigurno je i ocjena nekih mojih kolega da to nije idealno rješenje, da možda ovaj zakon ne zaslužuje nositi ime zakon, da se možda trebao zvati Deklaracija o hrvatskom jeziku jer gledajući iz perspektive toga da on nema neke odredbe koje bi bile kaznenog karaktera, on onda u svom segmentu nije i provediv u cjelini onako kako je zamišljen već je na jednoj razini deklaratornih prijedloga. prijedloga. Zato se vraćam na ono o čemu sam i sa kolegicom raspravljala ovdje u klupi, možda se je trebao zvati Zakon o korištenju hrvatskog jezika. Ali bez obzira što on u svojoj suštini ima ili kako se zove, ovo je zakon u prvom čitanju, ovo je zakon kojim se pokušava dodatno unaprijediti i zaštiti pitanje standardnog hrvatskog jezika. Iako sam ja kajkavka ja ovdje za ovom govornicom u HS ne govorim standardnim ali vjerujem, ali vjerujem da me razumijete, vjerujem da me razumijete kao što me razumiju kolege čakavci, da me tako razumiju i kolege štokavci i to je vrijednost onog što i ovaj zakon ovdje ostavlja u nasljeđe, dakle to je vrijednost koju ovaj zakon prepoznaje, prepoznaje naša narječja, prepoznaje naše dijalekte, prepoznaje naš govorni jezik i prepoznaje naš standardni jezik. Ovdje se otvara i dosta pitanja u kom smjeru bi se on mogao unaprijediti kako bi on stvarno mogao zaživjeti. Što to znači zaštita hrvatskog jezika u njegovoj punini? Ne znam koliko uopće ljudi u Hrvatskoj, u općoj populaciji zna da o zakon, da o hrvatskom jeziku u Hrvatskoj ne postoji zakon? Postavljam si i to pitanje, dakle nama je hrvatski jezik nešto s čime se mi u svom svakodnevnom životu susrećemo, to je jezik koji naša djeca uče uče u školi, koji imaju u kurikulumu, to je jezik koji ima najveću satnicu, to je jezik kojem bi se trebali najviše posvećivati, ali da li ljudi znaju da on zapravo ni na koji način nije reguliran? Ali taj mali jezik je postao službenim jezikom EU, svi naši građani, građani RH mogu se obraćati svim institucijama EU na tom jeziku i možda ako ne zbog naših građana u Hrvatskoj možda taj hrvatski jezik treba zakonom zaštititi upravo zbog građana koji ga koriste u međunarodnom, u međunarodnom području. Žao mi je kada se iz ovoga zakona iščitavaju stvari koje u njemu uopće ne pišu, žao mi je kada se on koristi ha i sa desnice i sa ljevice za nešto što njemu ne bi trebao biti cilj. Da, slijedeća godina je predizborna godina, mi smo svi političari, mi svi idemo na izbore, ali ako nekom Hrvatska nije na srcu ne znam što radi u HS, ne znam što radi na političkoj sceni i ovaj zakon i sve što nosi predznak hrvatskog zapravo nije mjesto na kojem trebamo sukobljavati naše ideje, to trebaju biti po meni, po mom osobnom mišljenju neka, neka druga područja. Dakle voljela bi da ovdje do drugog čitanja, a to će posebice reći kolege u svojim pojedinačnim raspravama, kažemo što mislimo da nije dobro, što mislimo da je dobro, što mislimo da treba unaprijediti i voljela bi da zakonodavac to sve čuje, da jednako čuje i jednu i drugu stranu, da jednako čuje sve nas koji zastupamo građane RH koji govore koji govore ovim jezikom na svom dijalektu, na svom narječju bez obzira koje su nacionalne pripadnosti, bez obzira da li su većinski narod u Hrvatskoj ili su manjinski narod i da se to sve ugradi u jedan vrijedan zakon koji bi u tom slučaju ostao za generacije koje su pred nama. Vraćam se na tezu koju sam rekla da je možda ovo trebala biti deklaracija, ali isto tako znam, kao što znate i svi skupa da imamo već jednu Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika i da ona jest iz nekog prošlog vremena i da možda upravo nije bila tendencija da imamo poveznice i da se na nju naslanjamo, pa onda možemo razumjeti i nakanu predlagatelja da se ide u smjeru zakona. Ali ako se ide u smjeru zakona onda ajmo svi zajedno probat osigurati da to uistinu bude tekst koji će imati sve zakonske elemente i po kojem će se onda moći uistinu u punini taj zakon štititi. Ja osobno volim vidjeti da je u ovom tekstu hrvatski narod u obliku hrvatskih manjina koji žive u 12 zemalja, negdje su ustavom priznati u pojedinim zemljama kao nacionalne manjine, negdje nisu. Ja ne znam kolegice i kolege koliko je od vas imalo priliku susresti se upravo u tim zemljama, upravo sa tim ljudima, ne znam koliko smo mi svi skupa svjesni što njima znači pojam hrvatskog jezika to je njima najveća poveznica sa Hrvatskom i to nije u negativnom kontekstu. Oni žive u nekim sredinama u kojima možda i ne znaju jezik svoje zemlje, ali znaju svoj materinji jezik, znaju ubavi jezik hrvatski. I mislim da moramo u nekom trenutku kada govorimo o zaštiti hrvatskog jezike, hrvatskog identiteta, hrvatske kulture misliti i na te ljude, a ne samo na one ljude koji žive ovdje u Hrvatskoj. Kada bismo raspravljali o ovom zakonu sa lingvističkog aspekta onda zasigurno ima različitih promišljanja i uopće pitanja neki ga uspoređuju i sa engleskim jezikom i govore o tome što jezik čini jezikom, ja ću tu raspravu prepustiti kolegicama i kolegama koje su za to stručne, ja priznajem da ja to nisam. Ali ono na što se pokušavam vratiti i sa čim ću završiti, kada govorimo o kulturi i kada govorimo o identitetu, kada govorimo o grbu, zastavi, himni ili o svim obilježjima jednog naroda i jedne nacije onda to ne može pripadati samo nekima, to mora biti naše zajedničko dobro. Bilo bi dobro da do takvih zajedničkih ideja i tekstova dolazimo upravo na neki konsensualni način, zajednički, da procjenjujemo kada je politički trenutak, da takve rasprave ne dobivaju taj populistički i politički kontekst već da raspravljamo o meritumu, o potrebi i o stvarnosti. Mi u klubu smo bili među prvima koji su ovdje u slobodnom govoru podržali inicijativu da se krene raditi na Zakonu o hrvatskom jeziku, kada smo takvu ideju i inicijativu podržali, ona je bila u nakani zaštite hrvatskog jezika kao identitetskog pitanja i u tome ne vidimo spora. Mi smo to učinili i prije nego što smo vidjeli prvi, drugi, treći ili bilo koji nacrt, ne onaj ni Matice hrvatske, ne ni onaj predlagateljice i sa velikom pažnjom ćemo sačekati drugo čitanje. Nadamo se da će puno stvari o kojima će biti ovdje danas govora i o kojima je bilo danas ovdje govora od strane klubova da će biti uzeti u obzir, da će se kroz vijeće za jezik mnoge stvari definirati. I vraćamo se na početnu tezu, što je starije kokoš ili jaje, da li je prvo trebala biti strategija ili je prvo trebao biti zakon, ali to su uvijek one vječne rasprave na kojima ne znamo što je početak, što je kraj. Vijeće za hrvatski jezik ako se ne varam je dobilo nekakvu viziju ili cilj da bi kroz dvije godine kako je rekao ministar trebali imati predloženu strategiju o razvoju hrvatskoga jezika i zapravo je to sve nešto što ćemo sa osobitom pažnjom pratiti i na taj način ćemo reagirati. Evo drago nam je da se o ovoj temi raspravlja i voljeli bi da se o njoj raspravlja što hladnije glave i što sa manje strasti u ovom politikantskom politikantskom smjeru i ideološkim podjelama jer taj jezik nije jezik političara, to je jezik naroda, to nije jezik ove generacije, to je jezik velikog broja generacija prije nas, a vjerujem i iza nas, a sada i službeni jezik EU. Hvala. Hvala lijepa. Zamolili su me iz informatike da iz tehničkih razloga napravimo jednu kratku stanku. Sad je 15,45 vidimo se u 15,55.